Namreč podpisnika iz vrst demokratov k tej interpelaciji nisva podpisnika, ker bi bila ta interpelacija proti policiji, ampak je to interpelacija za policijo, za učinkovito, spoštovano in dobro delujočo policijo, kar pa glede na očitke, ki so v interpelaciji vzbuja resen dvom, posebej na delovanje ministra. Zdaj pa samo še ena zadeva, ki se mi zdi strašno pomembna, pa nisem dobil natančnega odgovora s strani ministra, govori pa o njegovi subjektivni odgovornosti. Namreč, minister je povedal prej že, da je zadeve na CVZ prijavil vodji Specializiranega državnega tožilstva po oddaji Tarča. Pred oddajo Tarča je imel pa že več kot tri mesece poročilo, kjer je zaradi istih očitkov naredil kaj? Nič. ta del me posebej bega, kar pomeni, da je to minister ex post, še enkrat, minister, ko se odzove šele takrat, ko zadeve pridejo v javnost, pred tem pa ne stori popolnoma nič. In to priča o njegovi subjektivni odgovornosti. In zato naj še enkrat povem, da po očitkih, ki so v interpelaciji in glede na rezultate, mislim, da bi moral minister sam odstopiti. Prehajamo na razpravo, najprej k razpravi prijavljen magister Janez Žakelj. Izvoli. Najlepša hvala, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani vsi poslušalci! Zdaj začeti sem hotel z eno stvarjo, zdaj sicer ministra ni noter, ampak zdaj po tej njegovi razpravi sem še bolj prepričan v upravičenost vložene interpelacije, ki ni proti policiji, ampak izkazuje krizo vodenja in razkroj policije. Proti temu pa smo. zdaj bi rad, ker je minister povedal, da smo nekoga policiste zmerjali, jaz pa sem pač predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Tukaj bi rad poudaril, še posebej v nadzorih nadzorih in v delu naše komisije, lahko rečem, da večina policistk in policistov ter varnostnih organov deluje z visoko strokovnostjo in z visoko integriteto in se jim za to tudi zahvaljujemo. Ne pa mešati, ne vem, kdo je zmerjal koga za lenuha, tudi mene so že kdaj zmenili za lenuha, to ni zdaj predmet interpelacije. Bi pa povedal, da se problem prične, ko se politika začne vpletati v policijo. In ko govorimo o tem pa lahko začnemo tako, z odstavitvijo Lendava in Bobnarjevi, ki niso bili desni, ampak so bili bolj na levi provenienci pa so šli zato, ker so imeli integriteto in ste jih, spoštovane gospe in gospodje, vi napotili. Zdaj pa pojdimo k varnosti. Varnostna situacija v Kolumbiji je definitivno slabša kot v Sloveniji. Bil sem tudi v Gvatemali pa še kje, varnostna situacija je slabša, ne vem pa, če je ta minister boljši kot naš. Lahko tudi, ker problem varnosti je tudi razmerje, mi smo bili na četrti, četrtem mestu po lestvici mednarodne varnostne ocene, zdaj smo deveti. To je velik padec in težko se izgovarjamo na to, da je situacija v Evropi in v svetu slaba, povsod mi vsi živimo v internacionaliziranem svetu in pač, varnost, glejte, trendi so problem in trendi se poslabšujejo od leta 20 do 24 pademo za pet mest, bili smo pa na četrtem mestu, to drži. In če smo čisto iskreni, ne bom povedal, ker je zadeva internega značaja, kakšna je nevarnost napadov. Tudi se je poslabšala, spoštovane gospe in gospodje. V zadnjem letu in pol smo za eno stopnjo, živimo bolj v nevarnem svetu, tudi v Sloveniji. Zdaj, kje je tukaj odgovornost ministra? Vsekakor iz njegovega zagovora lahko veje neka ležernost, pa neko zagovarjanje tistega kar dela. Vsekakor pa ne vidim neke vizije, neke energije, kako bo tiste številke, ki so nedvomno slabe, popravil. Ker tudi varnostna situacija, na to kažejo tudi odnos ali pa kako se ljudje smatrajo, kako se počutijo, bolj varne ali manj. Po mojih informacijah vse ankete kažejo, da se Slovenci in Slovenke počutijo manj varne, ne samo v jugovzhodni Sloveniji, ampak povsod. Zdaj pa pojdimo še na krizo vodenja. Minister je rekel, to sem si zelo dobro zapomnil, da je pošten politik, ima visoko stopnjo politične kulture in med drugim pravi, da deluje transparentno, pošteno, zakonito in lojalno. Ja, to je nevarno, da deluje lojalno. Do koga lojalno? Do državljank in državljanov Slovenije ali do politike, ki usmerja zadeve? Zdaj pa pojdimo, pojdimo na informacije o CVZJ, Centru za varnost in zaščito. Moja teza je, da če se ta specializirana državna tožilka ne bi pojavila na KNOVS, pričala in bi potem medijem predstavili to, kar smo smeli predstaviti, bi še zdaj zadeve bile v predalu in to je slabo in to je slabo. Morate pa vedeti, da specializirana državna tožilka in sodniki in ta veja ni kar kdorkoli, ni tam Francelj iz podeželja, ki ima mogoče malo slab dan, pa ga luna daje. To so ljudje z integriteto, ki se počutijo in tudi je premier povedal, bom še enkrat, ker se mi zdi zelo povedno: namesto, da je bila varovana, je bila nadzorovana in podatki so uhajali v kriminalne združbe. In če, spoštovane gospe in gospodje, to ni dovolj za odstop, kaj je potem dovolj? Če razumemo, da je Senad Jušić, ki je odličen direktor, je bil odličen direktor policije, imel vso zaupanje tako premierja kot ministra za notranje zadeve, nekje pa, glejte, zadeva smrdi in pri nas so rekli, da riba smrdi pri glavi, a ne. Če pa, če pa minister ne sme voditi in usmerjati policije, potem je pa lahko kar gre, jaz mislim, da brez vsakega problema. Zdaj pa tudi je omenil, mi smo v poročilu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v lanskem letu smo soglasno, vsi člani tako koalicije in opozicije, opozorili na problem Zakona o kazenskem postopku, minister je to danes omenil. Kje so ti postopki? Mi smo v Novi Sloveniji tudi povedali, da bomo zadevo podprli. Ker tukaj je policija, vsi ti represivni organi so povedali, da imajo problem spremljanja teh kriminalnih združb. Glejte, to mi podpiramo. In če, če je potrebno, je pač treba dati pooblastila, seveda pa je treba tudi omogočiti tistim ljudem, ki to delajo, da delajo z najvišjo integriteto. In veste, slabo se počutim kot poslanec, ko pride nek relativno visok uradnik iz policije pa mi jamra, da je napaden in šikaniran zato, ker se zavzema za zakonitost delovanja. Težko je.

prejšnji teden je bilo spet, po desetih letih, ponovno zavrtel mehanizem nadzora nad zdajšnjim predsednikom Agencije za energijo. Se vam to zdi normalno? Meni ne. In če gledamo, da smo mi kot KNOVS nadzorovali, pač šli v nadzor in preverjali številke, telefonske številke, to je bilo novembra 2022,

je KPK že dokazal, da ni bilo nobene, nobene nepravilnosti pri direkciji za, pri Darsu, a ne. Zanimivo, Pripravlja se kazenska ovadba zoper predsednika KNOVS. Na razgovor, ki ga vodi vodijo kriminalisti, so bili povabljeni že, kolikor je meni znano, koalicijski člani komisije, strokovne službe. Članov NSi še ni bilo. Zakaj, če je to tako kritično? Zakaj je treba leto in pol, zdaj pa čakate verjetno, koalicija, navodil, da boste rekli čez pol leta, aha, pred volitvami bodo pa pokazali, NSi je ravno taka. Ne, mi nismo ravno taki, mi bi si želeli predstaviti zadeve take kot so. Jaz stojim za tem, da je to bilo prav, kar smo naredili. Pa še ena stvar zdaj, ko je še, zadnja in pol končam.

naj preiščejo probleme vodenja CVZ, se pravi Centra za varovanje in zaščito, zato ker KNOVS je pristojen samo za prisluhe. Dajte si pogledati, kakšno, kakšen odgovor nam je poslala, pojdite si pogledati. Saj to je, to je pod vsako kritiko. Ne da sem pričakoval kaj več, ampak vi delujte dobro, delajte sami, odbor za notranje, pa nismo pristojni za delovanje CVZ in za vodenje policije, to ne, ampak Odbor za notranje zadeve pa je gotovo pristojen.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Interpelacija je pravzaprav legitimno orodje opozicije, ki ga uporablja, kadar meni, da je nekaj šlo narobe, ali pa tudi sicer. Jaz rad verjamem, da se uporablja interpelacija v ta namen in rad bi se malo naslonil na te očitke iz interpelacije. Hkrati pa bi pravzaprav povedal to, da niti ni nobena skrivnost, da smo Socialni demokrati bili kritični do določenih očitkov, ki izvirajo iz te interpelacije, in tudi sam bi danes ponovil ali pa, bom rekel, razpravljal o dveh. Prvi je imenovanje generalnega direktorja policije. Ampak ne gre za imenovanje, imenovanje je bilo táko kot je pač bilo. Vsi zagotavljajo, da je bilo to po enem običajnem postopku, ki se je zgodil, problem pa nastopi v trenutku, ko se obelodani ali pa ko se sprejme sodba Upravnega sodišča, ki pa pove nenazadnje, da je imenovanje nezakonito. In v tistem delu, od tistega trenutka naprej je seveda moč očitati tudi ministru za notranje zadeve neaktivnost, kar se tiče teh očitkov. Socialdemokrati smo že od samega začetka pozivali, da bi bilo najbolj prav, da generalni direktor policije odstopi, ker so nastopile take okoliščine, in hkrati da se ponovi razpis. To se ni zgodilo mesec in pol približno ali pa skorajda dva meseca, ko, bom rekel, je pravilno sprejel odločitev generalni direktor policije, po mojem mnenju seveda prepozno, pa vendarle, da je odstopil in nekako razbremenil ta pritisk, ki je sicer bil dokaj upravičen. In kje gre tukaj očitek ministru? Kljub temu, da so vsi pravni ali pa vidni pravni strokovnjaki, vidni poznavalci policijskega prava, nenazadnje tudi politiki, aktualna predsednica države,

In jasno tudi izrazili svoje pomisleke glede tega. In izražamo jih še danes. Druga stvar, kar se tiče potem nadaljnjih dogodkov, tudi po odstopu ministra, seveda nam ni popolnoma jasno, v kakšnem svojstvu je bivši generalni direktor policije, gospod Jušić, svetovalec vršilcu dolžnosti gospodu Damjanu Petriču. Pa če mi tukaj dovolite morda subjektivno izjavo, ki jo bom podal, pa menim, da jo lahko podam, ker poznam tudi gospoda Petriča. Imel sem priliko z njim dokaj pogosto sodelovati, vsaj enkrat na mesec, v času, ko sem bil v policiji, oba sva bila pomočnika komandirja, mislim, da je bil on nekje v Kamniku ali pa v Domžalah, jaz v Kočevju in veste, moram vam povedati, da je strokovno izjemno podkovan. Da je dobro vodil tiste enote, za katere sem vedel, in da verjamem, da bi znal dobro voditi tudi celotno policijo. Hkrati karierni policist, ki je šel iz, bom rekel, da rečem, če se smem izraziti, od Prašinarja pa vse do te funkcije, ki jo danes opravlja kot vršilec dolžnosti. Me pa malo skrbi seveda ta pozicija bivšega generalnega direktorja kot svetovalca in tukaj bi predlagal na tem mestu, da pravzaprav se ga gospoda Jušića, dokler se zadeve ne uredijo, postavi na neko delovno mesto, ki je ustrezno seveda in da se mu ne dela neke krivice. Jaz mu tukaj ne želim delati krivice in niti ne bom se opredeljeval o tem, kako bi delal na drugem delovnem mestu in katerem in tako naprej. Tako da tu bi zadevo ustavil. Seveda bi bilo nujno potrebno razmisliti, pa tudi to sem že povedal, o spremembi načina imenovanja generalnega direktorja policije. Kot vse kaže, tudi v preteklosti ni moč v popolnosti izključiti vmešavanje politike v policijo že preko imenovanja in razreševanja generalnega direktorja policije. Zdaj v zakonu piše, da Vlada na predlog ministra imenuje in razrešuje generalnega direktorja policije. Morda bi bilo tukaj treba prisluhniti določenim pravnim strokovnjakom, ki bi spremenili ta sistem imenovanja na način, da neki uradniški svet izbere kompetentnega kariernega ali kakorkoli že, osebo, ki se razume v delo policije in ima avtoriteto, ima znanje in seveda, da politika tukaj nima vpliva. Jaz seveda sem za to in to imam tudi za povedati ministru, da bi bilo potrebno razmisliti v tej smeri in tudi zadevo poskušati peljati v to smer. Drugi očitek, ki se nanaša na stanje v Centru za varovanje in zaščito so že povedali, predvsem kolegi iz opozicije, tukaj smo Socialni demokrati na nek način problematizirali zadevo v smislu, da seveda je prvi in najbolj odgovorni za stanje v Centru za varovanje zaščite kot v nekih drugih enotah, najprej vodja te enote, seveda potem pa tudi generalni direktor policije. Ampak, roko na srce, vsekakor je tudi objektivno odgovoren tudi minister za situacijo kakršna se dogaja v katerikoli enoti. In če so bile dane s strani ministra usmeritve za izvedbo ukrepov za izboljšanje stanja, ampak kljub temu se zadeve še niso sanirale. Seveda to lahko pomeni, ali generalni direktor Policije ni dobro delal ali ga ni poslušal ali ali pa morda te niso bile učinkovite, te usmeritve niso bile učinkovite. Ampak jaz se v to ne bi spuščal. Dejstvo je, da je vede generalnega direktorja policije že potegnil določene poteze, kar pozdravljam, in res si želim, da bi se situacija, kar se tiče tega centra in tudi sicer v policiji izboljšala. Veste, resnično je nevarno (nadaljevanje) v časopisu, koga se varuje, koga se ne varuje in seveda, če berejo občani, lahko berejo tudi kriminalne združbe, ki pa nimajo nekih, bom rekel, dobrih namenov. In bog ne daj, da pride do napada na kogarkoli od teh naših tožilcev, sodnikov, kogarkoli že, ki se varujejo, kajti to ne gre, tu ne bi šlo potem samo za napad na konkretno osebo in tožilca, ampak pravzaprav že napad na pravno državo in to si ne moremo privoščiti. Tako, da to sta dva očitka, ki še vedno nekako ostajata in Socialni demokrati smo danes na poslanski, na sestanku poslanske skupine o tem opravili konkretno debato in odločili, da bomo se pri glasovanju pri interpelaciji vzdržali. Bi se pa še sam opredelil do nekaterih drugih očitkov, ki izhajajo iz te interpelacije. Kadrovska problematika, res je slaba, ampak slaba je že kar nekaj časa. Zdaj, kje so razlogi? Nekaj je v tem, da v javnem sektorju oziroma v zasebnem sektorju je šlo dokaj dobro in veste, vedno je bilo tako, v policiji, kadar je bila kriza v državi, potem so vsi leteli v javni sektor, kjer so bile zanesljive službe pa plača kakršna že, potem se pa zadeve zgodijo tako, da nekje drugje je pač, so boljše razmere in tudi v policiji se potem pokaže to, kako ta fluktuacija odhaja. Drugo so seveda, ne samo denar, so tudi medsebojni odnosi znotraj posameznih enot in kadrovska problematika tudi zelo vpliva na varnostno situacijo samo, torej če imamo v neki enoti pomanjkanje policistov, pomeni, da je lahko odzivni čas daljši, zaradi tega se seveda tudi varnostni dogodki bolj sproducirajo, zaradi tega prihaja tudi do hujših varnostnih dogodkov. In to je nasploh nek, neka vzročna, vzročno posledična zgodba, ki pušča posledice na ljudeh, ampak to ni očitek aktualnemu ministru, to se dogaja že ves čas in morda bi veljalo razmisliti tudi o tem, kako, na kakšen način stimulirati večji vpis kandidatov za za zaposlitev v organih za notranje zadeve oziroma v policiji. Sam nimam nobenih težav s tem, da se ponovno vzpostavi kadetnica. Moram vam povedati, da sem jo obiskoval štiri leta, v tistih, boste nekateri rekli, svinčenih časih in se mi zdi, da mi prav nič ne manjka. Tako da, zdaj, opredelil bi se še do stražarskih hišic. Jaz ne želim, da bi kdorkoli od vas, spoštovane kolegice in spoštovani kolegi, doživel to, kar sem sam. da je bil ubit policist, dežurni, zato, ker nismo imeli neprebojnih stekel. To me bo spremljalo do konca življenja. Ta slika, ta prizor. In veste, potem se je zgodilo to, da so v vseh enotah nabavili neprebojna stekla in nihče ni vprašal, koliko to stane in prav je tako. Zato tudi jaz ne sprašujem, koliko stanejo te hiške. Zaradi mene so lahko 200 tisoč, če pomagajo zaščititi policista in če izboljšajo njegove delovne pogoje. Zato, resnično, stražarske hišice, če ni šlo za neke dogovorjene razpise ali kakorkoli že, kar bi lahko ugotavljali, če je šlo zgolj za to, da je država dala ne vem, 100 tisoč evrov za neko hišico, ki je "bulletproof", če se smem tako izraziti, oziroma zaščiti policista pred kratkocevnim orožjem, potem ni to stran vržen denar. Ker, če bi se slučajno zgodilo, da bi policist bil ustreljen pred Državnim zborom, pa bi bila stara hišica, bi danes imeli ravno tako razpravo in bi ministra odstavljali zaradi tega, ker ni poskrbel, da bi bilo za policista ustrezno poskrbljeno

Torej, tukaj je še potem nekaj drugih očitkov bolj ali manj, aja, pozabil sem povedati eno stvar, kajne. Varnostne razmere, predvsem na jugovzhodnem delu Slovenije. Kakorkoli že, policija je bila edina, ki se **45. na tisti varnostni moment, in še danes izvajajo določene ukrepe, za katere so jim ljudje na jugovzhodnem delu Slovenije hvaležni. Edini so se odzvali policisti, ali pa bom rekel, minister je prihajal v te kraje, je sodeloval z župani tukaj, da tukaj mu pravzaprav ne morem očitati nič. vse ostalo je pa še vedno problem. Tukaj je kolegica Vida izpostavila, morda smo zamudili eno priložnost, vsaj jaz tako osebno ocenjujem, in tukaj kar se tiče policistov, kljub temu, da imamo kadrovsko problematiko vsepovsod, moram reči, da resurse, ki jih lahko usmerjajo na jugovzhodni del Slovenije, da je ta, da je ta situacija, varnostna situacija malo boljša tudi tukaj. Tako da, v bistvu menim, da je prisotna odgovornost ministra

sodbi Upravnega sodišča in pa tudi stanja glede CVZ, in zato kot sem že napovedal poslanci Poslanske skupine Socialnih demokratov se bomo pri glasovanju vzdržali. Hvala lepa.

z enim poudarkom, da interpelacija ni in ne sme biti instrument politične igre, ampak je pomembno orodje demokracije, ki zahteva odgovornost in resnost. Danes smo žal spet priča zlorabi tega pomembnega orodja, tega instrumenta, ki ga je opozicija ponovno izrabila kot platformo za diskreditacijo, namesto kot orodje za iskanje nekih odgovorov, rešitev za dobrobit vseh nas v naši državi. Slišali smo že zgodbe, zgodbice, pravljice, morda bo nekoliko kasneje priložnost tudi za kakšno basen. A ne bi današnje devete vložene interpelacije preimenovali kar v vse je narobe, saj ste tako začeli. Predlagatelji ste se namreč lotili kar vsega po malo, zato bi ta interpelacija bila lahko bolj interpolacija tako na približno čez palec, iskanje nekih vmesnih točk in eno predvidevanje, kar pa sploh ne čudi, saj kadar s tiste strani poslušamo o načelnosti, integriteti, poštenju in kar je še pozitivnih stvari, je približno nekako tako, kot bi poslušali predavanje lisice o varovanju kokošnjaka za približek basni. Medtem ko se je drugi predlagatelj lotil malo drugače, iz tiste dobre stare, da je interpelacija v bistvu rekreativni šport. Ne bo vrhunskih rezultatov, se pa nekateri politiki vsaj ogrevajo pred naslednjimi Danes smo priča neverjetni dvoličnosti, ki temelji že skoraj na eni shizofreniji. Enkrat je minister bi moral to in ono, minister tega in onega ne bi smel, moral bi se vmešati, ne bi se smel mešati, ali obratno, kakor vam pač drago v luči trenutnih dnevno političnih razmer. In z namenom zamegljevanja dejanskega stanja in situacije v državi, se nizajo neke številke, razteguje in prikraja se statistika, za katero tako vemo, da je izjemno elastična veščina, saj se spomnimo še primera mesta Celja izpred parih let, zaradi enega hujšega kaznivega dejanja kar čez noč postalo najnevarnejše mesto v Evropi. Potem pa smo malo razmislili in pogledali in ugotovili, da je za nek realen razmislek in dobre podatke treba stvari začeti dajati na isti imenovalec. In tudi danes lahko to primerjamo, nizanje nekih številk, raztegovanje nekih napol fikcijskih dejstev, potegnjenih iz sumljivih medijev, da ne rečem kaj drugega, na eni strani in na drugi strani realne in z dejanskimi podatki podprte številke s strani ministra. In se ob tem vprašam ali res želimo, da kritike, ki so sicer čisto dobrodošle in celo koristne, temeljijo na populističnih sloganih ali na realnih podatkih, celo na realnih dosežkih. Saj modus operandi je jasen, sem ga pred dobrim letom na enem od odborov že razlagal. Gre nekako tako, vzameš ali pa si celo izmisliš problem, ga napihneš, po možnosti do skrajnosti, mobiliziraš tam prizadeto prebivalstvo na enem, drugem, tretjem koncu Slovenije, saj sploh ni važno kje. Ta problem sučeš po možnosti svojih medijih, ustvarjaš strah, tesnobo, potem pa se pojaviš kot rešitelj. In vidim, da so nekateri sateliti to igro zelo dobro osvojili. Pa se je kdo vprašal, da je mogoče ravno to razlog za vse, o čemer obtožujete, danes tega ministra, predvčerajšnjim nekoga drugega, morda pojutrišnjem spet nekoga tretjega. Ali je morda zastraševanje tisto, ki je generator spodbujenega nakupovanja solzivcev? Ali pa načrtno povzročanje psihoze in ustvarjanje nekega strahu vnaša nemir? Še enkrat je potrebno povedati, da je pomembno ne le kaj, temveč tudi kako, na kakšen način se pove, kako se deluje, kako se ukrepa, kako je kaj storjeno, ne pa kot ob kakšni domači ali pa še huje, šank debati, kar na brzino razhajkati, bom že jaz njih postrojil in podobno, kar smo poslušali, ker potem se vrtimo v nekem začaranem krogu, to, kar sem že prej omenil. Minister bi nekaj moral, minister tega ne bi smel in tako dalje. Kaj je torej pravi namen interpelacije? Očitno, da ni zaščita interesov državljanov niti zaščita varnosti in ugleda Republike Slovenije, ampak zgolj ustvarjanje politične nestabilnosti. Minister je že v uvodnem nagovoru in potem v svojem odzivu odlično postregel s podatki, zato v to sam niti ne bi posegal, ampak ali je bilo pri obtožbah govora o malomarnosti ali je bilo govora o dobrem trdem delu, ki pa moti tiste, ki bi si želeli status quo, da bi se še naprej ribarilo v v kalnem, da se kakšne stare zadeve ne bi pojavile na površju in tako naprej, saj tisti, na katere leti, tako vedo, kdo so. Ena od obtožb, bolj obrobnih, je na primer helikopter za nujno medicinsko pomoč. Zakaj se to problematizira? Zgolj z enim namenom? Morda je komu treba odpreti oči. Nova Slovenija deluje samo zato, da se HNMP privatizira. Smešno ja, meni je smešno, zato ker mi ni več žalostno, ker sami delujete na tem, ker javno je za vas tako vse slabo,

Slišali smo primerjavo cene kvadratnega metra turističnih nastanitvenih objektov v primerjavi s hišicami, ki so namenjeni policistom, ko varujejo objekte. To je približno tako noro, kot bi primerjal Oshkosha z mojim džipom, tu nekje. Zdaj na daleč tako izgledata podobno, ampak namembnost je pa povsem druga. Ne moremo enačiti ne po kvadraturi ne po namembnosti ne po ničemer. Torej ta neutemeljena in jasno ponovno za neko poceni nabiranje političnih točk spesnjena interpelacija ni namenjena izboljšanju ne notranje politik ne varnosti državljanov in državljank Republike Slovenije, ampak zgolj za ustvarjanje nekih novih pritiskov, razdiranje ustvarjanje nekega, nekega kaosa. In tudi ne razkriva slabosti ne ministrstva, še najmanj ministra, ampak zgolj kaže na nezmožnost opozicije, da bi ponudila neke alternative ali pa rešitve. Zato s tega mesta mogoče za takšno interpelacijo hvala, ker se ob njej lahko predstavi vse, kar pa je bilo dobro storjenega in se nemalokrat nalašč to kar spregleda. Minister in ekipa, hvala za dobro delo, hvala za odzivnost predvsem včeraj zvečer in danes ponoči.

hvala za besedo. Spoštovani minister, spoštovani vsi prisotni. Najprej naj omenim, da spoštujem policijo, ker dejansko dela 24 ur na krat 365 dni v letu, ampak glejte, zaradi šibkega vodenja policije danes policija nima tolikega zaupanja in ugleda kot bi ga morala imeti, zato ta sistem na nek način na nekaterih področjih celo razpada. Spoštovani gospod minister, vi ste predlagali generalnega direktorja policije kljub temu, da ste vedeli, da gospod Jušić ne izpolnjuje določenih pogojev za to delovno mesto; tudi danes ste še posebej omenili, da ga še vedno podpirate oziroma da je bil zakonito imenovan. Torej zavajate javnost s tem, da dejansko sami veste in sigurno s tem podatkom razpolagate, da nekdo, ki je karierni policist najmanj 15 let, da ima 921 dni nekako oddelanih na vodstvenih položajih, da takšen policist lahko potem tudi zaseda, bi rekel, slovenske policije in da ima potem tudi izpolnjene vse pogoje, tudi zraven osnovne oziroma izobrazbe, ki je za to potrebna. Zato na tem mestu moram vas nekako opozoriti, da to ni prav, da dejansko s tem manipulirate, da ste manipulirali tudi prej. In pač, ko se vam je pa začel malo majati ta vaš stolček, ste pa šli do poslanskih skupin Levice in pa SD, kjer so vam pa nekako niso več zaupali in pa zahtevali, da se ponovi razpis za generalnega direktorja policije. Vendar tudi to niste naredili. Ampak jaz osebno verjamem, da je v policiji še kar nekaj takšnih zadev ali pa področij, na katere bi lahko vi oziroma javnost opozorili ali pa novinarji, da bi pač bil pritisk večji na generalnega direktorja policije in bi nato tudi odstopil. Pač se je našla ena, bi rekel, točka znotraj policije, kot je Center za varovanje in zaščito in pač na tem se je pač zgradil tudi ta konstrukt, da je pa čim prej gospod Jušić tudi odstopil. (nadaljevanje) da je on pač odstopil in da je razbremenil na nek način policijo. Ne vem, vi govorite o, ali pa govori se v javnosti o neki razbremenitvi. Kakšna razbremenitev je to, če dejansko še danes ponavljate isto zgodbo, da je bil pač zakonito imenovan in tako naprej. Njegov odstop je mogoče toliko v nekem smislu, zakrit neki resnici, da sam ni pozneje tudi priznal, da pač teh pogojev sam ni izpolnjeval in je pač iz teh razlogov tudi sam odstopil. Torej, gospod minister, vi ste točno vedeli, da s tem zavajate javnost, da gospod Jušić ni imel osem let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih, tako da tukaj je tudi vaša objektivna odgovornost. Torej 15. 1. 2025 je pač direktor odstopil, ker dejansko so se pokazali določeni odkloni znotraj dela Centra za varovanje in zaščito in tukaj verjetno je bil to tak velik očitek, da dejansko bi tudi pokopal tudi v normalnih okoliščinah generalnega direktorja, očitala mu je general oziroma javna državna tožilka dejansko očitkov je več. Največji očitek od tega je, da sta si dopisovala oziroma sama je opozarjala tudi, da 14 mesecev nazaj se je že opozarjala na te zadeve, da je praktično ni varovana, ampak je nadzorovana po tem, da bi jo pa oblatili in pa celo razdor naredili znotraj njene družine, se ji je vse očitalo določene zadeve, na kar bo pa tudi sprožila določene postopke. Glejte, kar je pa tudi nenavadno, da se nekomu, ki je, potrebuje varovanje in zaščito. Veste, da je ta operativni center oziroma varovanje, center za varovanje in zaščito bil ustanovljen takoj po osamosvojitvi Slovenije in da dejansko je namenjen varnosti posameznikov, ki so zaradi svojega položaja, dejavnosti in drugih razlogov lahko izpostavljeni različnim tveganjem. Takšno varovanje vključuje širok nabor ukrepov za zaščito osebe pred fizičnimi napadi, ugrabljanjem, grožnjami, nadlegovanjem in drugimi oblikami nevarnosti. Torej gre za visoko tveganje, neko varnostno tveganje in kar se je kar se je zgodilo njej in pa, oziroma štirim državnim tožilcem in pa eni sodnici, da dejansko so za nekaj ur ukinili to fizično varovanje. Neka interna skupina znotraj policije naredi vmes neko neko oceno tveganja oziroma oceno varovanja, ki gre za eno operativno točko oziroma nižje od načrtovane. Torej spremenijo načrt, vemo kaj načrt varovanja tudi pomeni, da kadar se varuje eno takšno osebo in pa da vključuje tudi določeno opremo za varovanje in zaščito osebe. Torej nekomu, ki je praktično na nekem delovnem mestu, da se ukvarja s Kavaškim planom, da je tam aktivno vključen kot državna tožilka. Pred tem pa se zgodi incident na obvoznici pri hotelu Mons, v katerem incidentu uporabijo vojaško strelno orožje, torej, ubijejo pričo, ki je pod policijsko zaščito, državni javni tožilci pa v tem momentu ali pa nekaj dni pozneje ali pa mesec dni pozneje ukinejo fizično varovanje. Torej v nekih vmesnih od ukinjanja do ponovne vzpostavitve fizičnega varovanja je lahko prišlo tudi do nekega varnostnega incidenta, v katerem bi potem bilo

generalnega direktorja ali pa samega centra za varovanje in zaščito svoje nadrejene, ste potem tudi vi dobili ta klic in pa generalni direktor in ponovno se je vzpostavil že uveljavljen sistem varovanja teh oseb. To je nekako čudna, čuden ukrep, da se v nekaj urah zopet vzpostavi nekaj novega, čeprav je po neki varnostni oceni, češ, da njej pač pripada ali pa njim pripada za eno stopnjo nižje operativno varovanje. Torej, tu je kar nekaj neznank, katerih, do katerih normalno dejavnost zaradi teh ključnih ali pa občutljivih podatkov ne moremo priti oziroma ne vemo, za kaj se gre, ampak dejansko tukaj je nekaj zelo narobe. Torej, če še nadaljujem tudi s tem, da mnogi strokovnjaki kot je, kot opozarjajo tudi strokovnjaki iz policije, da dejansko policija oziroma država je na najnižji točki učinkovitega delovanja policije, to opozarjajo določeni strokovnjaki iz vrst policije, glejte, da nekako nezakonito tudi imenujete in predlagate za direktorja najvišjo, bi rekel, za neko najvišje delovno mesto v policiji, bi na mojem mestu oziroma na vašem mestu tudi povprašal po kadrih, ki jih imate znotraj policije, da imate kar zajetno število doktorskih nazivov, da imate zajetno število ljudi, ki imajo magisterij končan in tako naprej, pa jih niste povabili ali pa v nekem razpisu jih vzeli resno. Tudi z njihovim znanjem bi lahko tudi policija imela bistveno večji ugled. To kar se tiče, po tem, kar vam tudi ta tožilka nekako v tem samem sporu z vami oziroma z varovanjem centra za varovanje in zaščito omenja tudi odtekanje ključnih informacij, kar je zelo zaskrbljujoče, da med mafijo in delom ali pa posameznimi policisti, potekajo dvosmerna komunikacija, ki jo poznamo tudi iz kakšnih drugih komunikacijskih načrtov, torej bi bilo tudi to prav raziskati imate svoje nadzornike, da tisti, ki dobi v policiji plačo, naj ne dobiva še eno plačo od mafije, zaradi tega, da pač jim dostavlja določene informacije. Zdaj, nekaj policistov po res nekih iskrenih informacijah govorijo tudi o tem, da morajo čim več kaznovati ljudi na cesti, da v kolikor to ne delajo, da pač razbijajo določene patrulje in tako naprej in pa, da bi bilo boljše se posvetiti kakšni drugi akciji, kot recimo akcija Kolo(?), ki že poteka nekaj let po Sloveniji, vemo za kaj je namenjena in da pri tej akciji Kolo tudi ni nobenega učinka, čeprav so kadri tudi na tem področju zaposleni. Zdaj, mogoče še okoli nabave helikopterjev, glejte, helikopter je, jaz kot mogoče nepoznavalec tudi tega področja, ampak ko pa beremo javno dostopne informacije, bi verjetno vi kot minister morali na tem, na tem področju narediti nekaj več. Vi imate, bi rekel, pilotsko floto, nimate pa dejansko neke, nekega znanja tudi znotraj policije katere helikopterje bi morala nabaviti, pravzaprav nabaviti Ministrstvo za zdravje. Vemo, da takšni helikopterji v bistveno bolj bogatih državah kot smo mi, v Švici, kupujejo od osem milijonov naprej, zdaj, točno ne vem koliko je v tem helikopterju opreme, ampak sigurno ne za dva helikopterja za 50 **50. kar je potem tudi verjetno kakšna elisa malo, malo pozlaščena. Torej to, kar se tiče tega dela. zdaj recimo policija, ki je dobesedno, no, recimo tukaj bi se še mogoče samo dotaknil primera, ki je tudi v javnosti, bi rekel, zelo, zelo odmeven, to je policijska postaja Nova Gorica. Vemo, da v Novi Gorici imajo policista, starejšega policista, ki nadleguje mlajše policiste, grozi celo eni policist z umorom, z orožjem, zdaj mu poteče drugo podaljšanje, da je izločen iz policijske postaje Nova Gorica, in zdaj po tej zadnji pač bi moral priti nazaj na policijsko postajo Nova Gorica. Torej, bojijo se ga tako zaposleni, tisti ki jim ni grozil in pa seveda, seveda tudi Sindikat policije o tem tudi poroča oziroma opozarja. Glejte, verjetno vsi vemo, da policist ima določena pooblastila, ni navaden javni uslužbenec. V ta pooblastila tudi spada, da lahko nosi orožje v kolikor preti svojim, bi rekel, sodelavcem in pa tudi do drugih državljanov se nasilno obnaša, to pomeni, da za njega se mora odrediti izredni zdravniški pregled, na katerem ugotovijo, ali še ta oseba lahko nosi orožje ali ne sme nositi orožja, ali je primeren celo za kakšno civilno delovno mesto znotraj policije. Mislim, da tu je odgovornost tako generalnega direktorja policije, kot vas, ministra, da na take stvari ste posebej še pozorni, ker vemo kaj se zgodi kadar nekdo uporabi vojaško avtomatsko orožje, da lahko tudi tudi več oseb na tem kraju tudi v nekaj sekundah praktično izgubi svoje življenje. Torej to neukrepanje ali pa premeščanje na druge policijske postaje se pač ne sme dogajati. Naj Naj mogoče še s tem zaključim. Naj se to dogajanje ali pa šibko vodenje vrha policija ne prenaša, tako na

Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod podpredsednik, minister, kolegice in kolegi. V eni prejšnjih razprav smo poslušali definicije, lahko rečem tudi lekcijo o tem, kaj je interpelacija, saj to smo že vzeli že davno, sicer pa si je treba prebrati ustavo in poslovnik Državnega zbora, kjer natančno piše, kaj je interpelacija, pod kakšnimi pogoji se vloži predlog za interpelacijo, o delu in odgovornosti ministra in tako naprej. Tako da, te zadeve se mi zdijo popolnoma brez veze, brez veze, rajši bi videl, da se z argumenti brani ministra, govorim in gledam seveda koalicijske poslance, tukaj notri je zdaj samo Svoboda, zelo pomenljivo, zelo pomenljivo, koalicijskih partnerjev ni. In ja, gospod minister, tudi sami ste povedali, da ste prisegli z besedami: "Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije", to se pravi po svoji vesti. To je seveda značilnost ljudi z integriteto, toliko bolj politikov. Danes bomo mi, nas 35, ki smo podpisali to interpelacijo, gotovo po svoji vesti glasovali za nezaupnico ministru. Nekateri bodo seveda glasovali po svoji vesti, proti, proti nezaupnici,

če je v koalicijski pogodbi ali pa v protokolu zapisano, da koalicijski poslanec, poslanka, ne sme glasovati za interpelacijo oziroma za nezaupnico lastnega ministra. To ni po vesti. To pomeni, da to ni demokratično, da je ta poslanec oziroma prav vsi koalicijski poslanci, da so dejansko nekako vklenjeni. Nekateri so interpelirali Novo Slovenijo, okej. To je spet eno, kako bi rekel, pomanjkanje argumentov ob tem, da smo gledali neke vrste špas teater strani dela koalicije, kako zdaj terjajo dodatne informacije ministra in da se bodo z njim temeljito pogovorili in tako naprej. Ampak zelo pomenljivo je, da pa bosta dve koalicijski stranki se vzdržali, kar pomeni, da je res to kar nam mnogi priznavajo, to je eden zelo dobrih tekstov interpelacije in mi tukaj nismo sodišče, še manj ne želim ministra žaliti na osebni ravni, to ni moj princip, ampak zgolj opravljati opozicijsko funkcijo poslanca. Če se nekateri zadovoljijo s higienskim minimumom, kar naj bi bil odhod generalnega direktorja Senada Jušića, mi se ne. Mi se ne zadovoljimo s higienskim minimumom, želimo več ne minimum, ne minimum. In gospod minister, mi vam še ne očitamo, da Slovenija ni varna država, tega nikjer ni, je pa kar nekaj sumov storitev kaznivih dejanj in tako naprej, da se jih ne naštevam, pravzaprav zelo obremenilnih točk, ki jih pa potem v nadaljevanju besedila interpelacije tudi utemeljujemo. Na tem mestu sem dolžan zahvalo preiskovalnemu novinarstvu. Nekaj ga je še, hvala bogu v tej državi. Nekdo je prej se nekako norčeval s strani koalicije, namreč se je norčeval iz medijev, ne vem kakšnih, kako jih je že imenoval, ampak poglejte, nekaj je povedala TV Tarča, nacionalna televizija, TV Tarča in Erika Žnidaršič, kar bi nam morda moral povedati gospod minister sam. Tisto, kar potem pride iz medijev, potem seveda to zagrabi opozicija in potem se minister odzove. Sam tudi nisem zadovoljen s tem, da določeni nadzori predolgo trajajo. Drugič, da so nadzori sproženi takrat, ko se oglasijo mediji ali opozicija. Minister je tukaj zato, da to vidi in seveda generalni direktor je tukaj za to, da vidi in odreagira. To so izjemno zahtevne funkcije, se strinjam, da je funkcija ministra, da je v bistvu to eden težjih ali pa če ne celo najtežji poklic, seveda tudi prvega ministra. In ravno ta prvi minister je prav tako dal na nek način jasno nezaupnico Ministrstvu za notranje zadeve, kakor tudi policiji, s tem, ko si je sam organiziral svoje lastno varovanje. če to ni nezaupnica, potem ne vem, kaj je. In gospod Golob je seveda razburil z izjavo o odtekanju informacij, ko je bilo govora o tem, da se ni varovalo državno tožilko Matejo Gončin, da se ji je na nek način sledilo. Gospod Golob, predsednik Vlade je jasno povedal, da so policisti nenazadnje verjetno

Kdo med nami še upa, bi si upal reči, Slovenija je varna država, če bi bil v koži tožilke Mateje Gončin? Ja, imeli smo jo, poslušali smo jo na KNOVSU bomo na zaprti seji obravnavali tudi poročilo. Ne smem vsega povedati. So pa zadeve zaskrbljujoče. In ko to pove predsednik Vlade, jaz ne vem ali sta po tem kaj govorila, gospod minister, vi in predsednik Vlade, saj vam je tukaj dejansko predsednik Vlade tisti, ki vas je predlagal, izrekel zelo jasno, eksplicitno nezaupnico. Odtekanje informacij h kriminalcem - to je zgodba, ki ne sme iti mimo nas. Tega si nismo mi v Novi Sloveniji izmislili in to ni nabiranje političnih točk. Če kdo misli, da nabira politične točke na ta način, da ravna po načelu vsak mesec novi davki in nove prepovedi, da sesuva javno zdravstvo, da sprejema ukrepe, ki ki učinkujejo tako, da je konkurenčnost slovenskega gospodarstva v prostem padu. Če kdo misli, da je to nabiranje političnih točk naj tako ravna. Okej, nam lahko očitate, lahko imate to svobodo,

In še enkrat, je nekoliko bolj strnjeno: predsednik vlade Robert Golob je policijo že obtožil odtekanja informacij kriminalnim združbam, povezanih s kavkaškim klanom. Je s pomenljivo izjavo o odtekanju informacij in posledično malomarno obravnavo tajnih podatkov celo pokazal na modus operandi v policiji. In preden nadaljujem, tudi sam povem, slovenski policisti, veliko jih poznam, delajo dobro, kljub krizi vodenja, ki traja že nekaj časa. Kljub krizi vodenja, kljub vodenju, ki jo je do nedavnega vodil policijo namreč nezakonito imenovan šef, kljub temu Slovenska policija dela dobro, tu se lahko strinjamo. Ampak mi ne moremo dati vložiti interpelacije proti generalnemu direktorju slovenske policije, to je najbrž vsem jasno. Naši sogovorniki so člani vlade. Torej, predsednik vlade je pokazal na modus operandi v policiji, izjemno težka obsodba. Tukaj bi morali leteti marsikdo, če bi bili ta prava država. Nenazadnje so zgovorni tudi očitki specializirane tožilke Mateje Gončin, ki je policiste varnostnike obtožila nezakonitega vpogleda v posnetke varnostnih kamer in s tem vohljanja za njo in njeno družino v času, ko je bila varovana oseba. Ali si mi predstavljamo o čem govorimo? Ali niso te zadeve zrele za današnjo razpravo? S tem, ko sta premier in tožilka pod vprašaj postavila temeljno institucijo za varovanje in zaščito državljanov pred kriminalom, je pokazal na objektivno in subjektivno odgovornost ministra Boštjana Poklukarja in njegovega izbranca, po ugotovitvi sodišča nezakonito imenovanega generalnega direktorja policije Senada Jušića. To so dejstva. To so besede predsednika vlade, se strinjam, ko minister Poklukar pravi, jaz sem lojalen tako v ustavi kot zakonom, ki v tej državi veljajo. Nenazadnje sem najbolj lojalen svoji ženi dobra izjava. Kar se tiče politične lojalnosti. Normalno, lojalen sem Gibanju Svoboda, njenemu predsedniku in premierju Robertu Golobu, tako minister Boštjančič na enem od intervjujev na komercialni televiziji. Kaj pa lojalnost državljanom? (nadaljevanje) In notranji minister je zavezan spoštovanju zakonodaje in s tem odločbam sodišč, česar pa v primeru Jušiča ni spoštoval. To so dejstva, to so dejstva. Ko je podpiral nezakonito ravnanje, proti kateremu se bori policija, legitimizira nezakonito ravnanje izvršne veje oblasti in vzbuja dvom v zakonitost vseh ravnanj in odločitev slovenske policije. Še enkrat, glede na število podpisov pod interpelacijo, glede na napovedano glasovanje predvsem seveda tistih, ki te interpelacije niso podpisali, kar dve koalicijski stranki se bosta vzdržali, tako sta napovedali, vse to je pomenljivo in vse to dejansko je nek dodatni argument, da je ta današnja razprava izjemno pomembna. In ja, naši ljudje si zaslužijo, da imajo občutek varnosti. Jaz se strinjam, ko je, škoda da minister ni poslušal meni dragocene razprave kolega Baković, ki je, če kdo, je on kompetenten, da govori o teh zadevah, pa še kakšen kolega bo najbrž še govoril, in se strinjam, da je potrebno za varnost policistov poskrbeti. Govoril je seveda o teh hiškah in dodal pričakovanje, da najbrž ni bil s kom dogovorjen kakšen posel. Ali res te hišice, ki morajo varovati policista, se strinjam, ne bi na trgu ali karkoli že dobili po nižji ceni? Da ni slučajno kakšen od pajdašev vmes dobro zaslužil. Upam, da nisem kaj preveč povedal. Veliko afer, tako pišejo spletni portali afere pod ministrom Poklukarjem in tako naprej in tako naprej, Veliko afer odkrivamo, vsaj kar zadeva tudi neracionalno, negospodarno trošenje javnih sredstev, na Komisiji za nadzor javnih financ. Upam, da ne bomo jutri, pojutrišnjem priča kakšnemu maščevanju, kot smo ga seveda v Novi Sloveniji vajeni, ko se na naše ljudi pošilja policijo, ki izvaja hišne preiskave in tako naprej, ker pač se na ta način preprosto človeka uniči ne glede na to, če je kaj kriv ali ne, ampak se naredi šov, da se potem na sodišču še vlečejo zadeve par let in takšne osebe so potem praktično uničene. Glede na vse navedbe, ki smo jih napisali in jih do sedaj tudi v razpravi argumentirali, bom seveda glasoval za nezaupnico ministra Poklukarja. Hvala lepa.

ne, to pa res ne more verjeti, no, da smo danes to, tukaj se pogovarjamo, veste, lojalnost je vrednota. To je zelo, zelo človekova srčna vrednota, da si lojalen, ja, gospod Horvat, ustavi, zakonom, moji ženi, tudi stranki Svoboda, zelo Stranki Svoboda in tudi seveda tudi predsedniku Vlade. In predsedniku stranke Roberta Goloba, ve se, ta politična lojalnost zelo, zelo pomembna. Upam, / nerazumljivo/ tudi vi, ker saj veste, tam pri vas tudi to zelo hitro se nekako menja. In verjamem, da ste bili vi lojalni kar že kar nekaj s svojim šefom, tako kot tudi jaz v politiki, ampak tako to gre v politiki. Ampak še enkrat povem, da mi je lojalnost vseeno vrednota, ki jo izredno, izredno cenim in nenazadnje ta očitek pravzaprav si vzamem v tej interpelaciji res kot eno odlikovanje opozicije, da me zmerja, kako sem lojalen.

Naj naprej povem, no, gospod poslanec Žakelj, zdaj, malo pa morava vseeno iti v šolo in se podučiti v policiji, kdo je kaj. Očitek o moji lojalnosti in vmešavanju v CVZ, da slabo vodim policijo, to ste vi rekel. Minister za notranje zadeve ne vodi policijo, minister za notranje zadeve vodi Ministrstvo za notranje zadeve, generalni direktor policije vodi slovensko policijo. Po zakonu ima tri namestnike, v tem trenutku je samo en namestnik imenovan in regije, policijske, torej na policijskih upravah vodijo direktorji in na lokalni ravni policijske postaje vodijo načelnike policijskih postaj. A, B, C, D. To je mala šola v policiji na notranjih zadevah. Ko si minister in seveda kot predsednik KNOVS, verjamem, da boste zdaj to poznal in vedel, da seveda je generalni direktor tisti, ki vodi policijo, minister je pa tisti, ki vodi Ministrstvo za notranje zadeve. In zelo pomembno, obstaja Zakon o organiziranosti in delu policije. Veste, v policiji sta dva zakona, ključna zakona. Eden je Zakon o nalogah in pooblastilih policije, ki določa, kako mora policija ukrepati in delovati v skladu s svojimi pooblastili in drugi zakon je Zakon o organiziranosti in delu policije, kjer so seveda jasno zapisana organizacijska pravila znotraj Ministrstva za notranje zadeve oziroma znotraj policije in predvsem zelo pomembno razmerje ministra za notranje generalnega direktorja policije in seveda do same policije. Opredeljen je sam nadzor nad policijo in pa seveda vse tiste pristojnosti kot jih minister ima. Tako, da hvala lepa zdaj za, bom rekel, da smo vam pravzaprav tudi te stvari razložili in verjamem, da bo vaše delo sedaj lažje. No, zdaj ko se toliko govori o magistru Senadu Jušiću, ki je bil vseeno zelo, zelo dober generalni direktor policije skoraj dve leti, naj povem, da je nekdanja Vlada preoblekla, poudarjam preoblekla nekdanjega državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve v uniformo in potem je postal generalni direktor policije in vodil policije v prejšnji vladi. in potem meni tukaj očitate, kako politično se vmešavamo v policijo. Na, to je res smešno. Zdaj, kar se tiče samega poslanca Logarja, naj povem, no, da ga pomirim, da takoj, ko je bilo poročilo napisano, smo ga predali Specializiranemu državnemu tožilstvu in to lahko Specializirano državno tožilstvo potrdi, lahko vam pa potrdimo tudi mi, ker imamo uradno, seveda v samem sistemu zavedeno, da je to šlo na Specializirano državno tožilstvo, tako da to ne drži, da jaz nisem nič naredil, da mi smo to čakali ne vem koliko časa, to je vse skupaj malo tako, smešno. naj še enkrat se dotaknem tega, no, danes je bilo, gospod Petrič, da ima espe in da ne vem kakšno firmo. Ja seveda ga ima, itak, vse…, to je čisto dovoljeno, to je dovoljeno, to je zakonito, nenazadnje in naj povem, da od leta 2014 do 2024 ima espe v slovenski policiji 992 policistov. V letu 2021, torej takrat, ko je bila nekdanja Vlada, vaša Vlada, jih je bilo 141, sedaj leta 2024, ko sem jaz minister za notranje zadeve, jih je pa samo še 123, ne vem zakaj jih je toliko. Mogoče je se spremenilo poslovno okolje ali pa vseeno ima policija toliko boljše plače, da zdaj so pravzaprav opustili svojo poslovno dejavnost, ampak še enkrat poudarjam, to je zakonito,

Normalno, da ga ni mogel zapreti, če smo ga postavili za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije prejšnjo sredo. Zdaj, vseeno moram se malo tukaj odzvati na

začne kako je policija vohunila naprej in nazaj, in kaj se je v tem izkazalo? Da je kar nekaj Jožefov Horvatov, ki pravzaprav so bili v postopku in to je informacijska pooblaščenka takrat tudi jasno povedala, gospod Horvat ima drug odgovor na to, ampak vseeno verjamem informacijski pooblaščenki. Same stražarske hišice, no to pa res, sem kar se naposlušal danes. Res je, kako so preplačane, bomo vse povedali, da je to nekaj neverjetnega. to je stara stražarska hišica, ne boste verjel, plehnata je še iz nekdanjih, če želite, socialističnih časov naše skupne države. Sicer še vedno uporabna, ampak popolnoma zastarela in popolnoma neuporabna za resno policijsko delo. Taka je več kot 35 let stara in smo jo zamenjali tukaj, tudi pred vašo stavbo. Tako izgleda notranjost. Imamo celo eno, ki je steklena. Pred veleposlaništvom ZDA in Rusko federacijo, steklena, navadnega stekla kot rastlinjak, mimogrede in ta je že dolgo dolgo časa kot varnostni objekt. Ja, res se vidi ven, ampak še enkrat povem, da je popolnoma neuporabna za današnji čas, in da ne služi več svojemu namenu. No, to naj, tukaj naj pa vseeno povem, da je bilo leta 2023 napad z orožjem v okolici Novega mesta na policijsko patruljo. Glejte, to se policistom dogaja, to se policistom dogaja. Streljali so na patruljo policistke in policista, ki sta opravljala svoje delo, ustavila sta enega voznika v prekršku, ta oseba je šla domov, vzela orožje, dolgocevno orožje, in streljala na policijsko vozilo. Toliko je manjkalo, toliko, da nista bila oba dva mrtva. Toliko. To je to bilo. Marca lani smo imeli v Brežicah napad enega od storilcev, ki je bil v hiši in je streljal najprej po Brežicah, potem pa po šel v svojo stavbo, v svojo hišo in streljal na specialno enoto policije. Tako to izgleda, ko streljaš na specialno enoto policije. Bistvena razlika, ki vam jo želim pokazati, to vozilo ni neprebojno oziroma je čisto navadno vozilo, tako kot plehnata stražarska hišica. No, to vozilo je pa blendirano, neprobojno in zato ni zrno kugle prestrelilo. Glejte, tako izgleda, mimogrede, varnost pri delu se temu reče, tako.

ima to že dolgo časa tako, take stavbe, jih poznate vsi, tudi jaz, ko sem šel v Vatikan, sem tako videl, pa ne samo ena, pa ne samo v Italiji, v resnih državah. ta naša izgleda tako, tukaj pred stavbo je, tukaj pred to stavbo smo jo zamenjali po več kot 35. letih, če hočete še socializma je bila, smo jo zdaj zamenjali, ker je to varnostni objekt, ki ga policija rabi za svoje delo, neprebojno po javnem naročilu izbrana, čisto, transparentno in nenazadnje smo jo tudi za to postavili, da imajo policisti in policistke varnost pri delu in da jih varuje. Ta je pred Vlado, nenazadnje varuje tudi vas, 24 ur na dan je zunaj policist, ki varuje ta objekt pred Vlado Republike Slovenije, majhen drugačna, nima tega nadstreška.

tudi na to stavbo so letele granitne kocke in marsikaj v študentskih demonstracijah, tako da vseeno mislim, da življenje policistk in policistov nima cene in zato bom jaz kot minister naredil vse. No, pa pojdimo zdaj na cenik tiste slavnih cen, ki jih tako zelo radi potencirate. Gremo lepo po vrsti, Gregorčičeva pred vlado, plačilo je že postavljeno, hiška je stala 50728,47 evra brez DDV. Po domače majhen, boljši avto in bo zagotovo najmanj naslednjih 20, 25, 30 let stala pred stavko. Z DDV je stala 61888,73 evra, z DDV. Res je, plačali smo tudi državi DDV. postavitev, ker hišica je bila pravzaprav izdelana v firmi, ki je bila izbrana v javnem naročilu,

in skupaj je to 56564,71 evra brez DDV z DDV 69008,95 z DDV v stavbi hišice, ki smo jo postavili stražarske pred Vlado. Na Gregorčičevi tukaj imamo oziroma na Šubičevi tukaj pred Državnim zborom je tudi že postavljena hiška in stane 54682,84

Plačujemo tako kot je treba in ne samo, a veste to, a veste, ko mi postavljate taka vprašanja vam jih jaz samo odgovarjam nazaj, a ne? In samo odgovarjam na tisto kar pravzaprav se skozi čudite tudi jaz se, ko me sprašujete in postavljate taka vprašanja. Postavitev nas je stala 9074,20 evrov brez DDV in oziroma 11558,52 z DDV. Skupaj 64157,04.

Toliko do zdaj jih bomo postavili. Še naprej jih bomo postavili. Postavili bomo na Erjavčevi pred ameriško ambasado, tam je steklena, mimogrede tam je steklena in glejte, si ne želim, da bi bilo tam karkoli narobe. Postavili bomo tudi na Štefanovi pred Ministrstvom za notranje zadeve, povsod tam kot so že bile in postavili bomo zagotovo še kje, če bo to potrebno še kje. Tako da kar se teh hišic tiče, je res prav, da se o teh hišicah pogovorimo in seveda na koncu, ker smo delali kot dober gospodar in smo naredili vse tisto, kar je seveda tudi potrebno, in mimogrede, me čudi, da to pač tudi vaša Vlada ni naredila takrat, moram pa vseeno pohvaliti ministra, da je izredno visoko ponudbo dobil in je seveda takrat ni kupil, mi pa smo in je res, ga moram pohvaliti, ker je bil gospodaren. Mislim, da je bilo nekaj čez 600000 evrov. Ne vem, mislim, da je nekaj takega. Naj pa vseeno povem, da smo mi potem to dobili bistveno cenejši. In še eno, tudi ponosen sem na to, da imamo tukaj številne seveda certifikate, glejte, za tako celo mapo elaborata je to in vsaka zadeva je elaborirana. Zdaj bom šel kar po vrsti. Najprej grem certifikat za, za različne materiale

vse kar je lesa v tej stavbi, certifikat, piše certifikate. No, ko govorite o strokovnjakih na področju proti balistike certifikat, da je balistično certificiran,

težko je to poslušati. Certifikat za klimo, mimogrede poleti je notri klima, pozimi notri peč in verjemite, da slovenska policistka in policist pred to stavbo ali pred to stavbo Vlade pa pred ameriško in ambasado Ruske federacije, predvsem pa tudi na Štefanovi, na vseh teh objektih, ki jih seveda kot država smo dolžni varovati, ni fajn stati ure in ure in seveda opazovati to območje okrog, zato je fajn, da se gredo ti naši zaposleni tudi malo pogreti. To je človeško in to je normalno. No, naj na koncu še zaključim, celo svetilka noter ima svoj certifikat. Torej, vse to je narejeno na podlagi javnega naročila. To je bil predlog policije. Jaz sem kot minister za notranje zadeve izjemno ponosen, da je slovenska policija dobila sodoben varnostni objekt, ki se mu reče stražarska hišica. To ni narejeno od danes na jutri ali pa samo za danes, ampak bo kar nekaj časa pred temi našimi objekti Republike Slovenije in nenazadnje tudi iz nič smo ga naredili, s slovenskim znanjem. Nenazadnje tudi v samem javnem razpisu, seveda, se je javil eden ponudnik. Ja, tudi pri helikopterju se je javil samo eden ponudnik, nič narobe. Javni razpis je jasen, transparenten in nenazadnje vse pravne možnosti so, da se lahko kdorkoli pritoži, pa se ni. In še enkrat, po 35 letih sem prav ponosen, da smo te stražarske hišice naredili, postavili in da služijo svojemu namenu. Je pa vedno stvar okusa v Sloveniji, kdo ti je všeč in kdo ne in nenazadnje verjamem, da vam tudi jaz kot minister nisem všeč. Meni pa ni bil všeč vaš nekdanji minister za notranje zadeve. Hvala lepa. Hvala. Replika, gospod Jožef Horvat. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, gospod podpredsednik. Gospod Poklukar me ni dobro razumel, saj sem ga pohvalil, ko je v intervjuju dal izjave, da je lojalen. Sem se pa sam spraševal oziroma njega, kaj pa lojalnost državljanom. Minister, saj veste, od kod pride beseda minister, latinska beseda ministrare, kar pomeni služiti. Vi ste pravzaprav služabnik ljudstvu. In tu sem pričakoval, da bi na prvem mestu izpostavili vašo lojalnost. Sicer pa sem gospoda Poklukarja spoznal že po kakšnih 12 let nazaj, ko je bil eden ožjih sodelavcev gospoda Hojsa, ministra za obrambo, celo sva sodelovala pri eni regijski proslavi ob državnem prazniku 17. avgust v moji sosednji občini. Čisto fejst možakar, saj je takšen tudi danes. Ampak 35 poslancev tega Državnega zbora nas pač ta trenutek ocenjuje, da ni primeren, da bi še naprej vodil tako pomemben resor. Ja, zdaj že drugič, minister, ven potegnil oziroma njegovo, ven potegnil njegovo lastno bolečino, ker meni očita, da jaz njemu očitam, da je bil pomagač, ali kaj že, pri vpogledih v register prebivalstva, torej pri vpogledih v moje osebne podatke. jaz sem policijo zaprosil takrat, pa ne samo jaz, tudi več poslank in poslancev, ker so bili takšni indici v času Šarčeve vlade, menda smo bili krivi Nova Slovenija, ker nismo šli v vlado in tu so potem pač razna maščevanja in igrice. od policije, ne od nekega časopisa Pavliha, dobil spisek, vpogled v osebne podatke preko EMŠO.

Izpis po imenu in priimku, a ne, ali pa izpis po vpogledu po stalnem bivališču. Tako da tukaj se stalno gospod Poklukar nekako ujame v zanko. In lahko pa vsem dam na razpolago, v mojem sefu je ta izpisek, kdaj so policija, kdaj je gledala v moje osebne podatke. To je črno na belem, jaz si tega ne izmišljujem. In In zdaj ministra očitno ta bolečina matra, ampak minister, to pozabite, jaz vas na to ne bom več spomnil, ker sem vas dovolj takrat.

in bom vedno lojalen. Kar se pa tiče tukaj, ko govorite ali sem lojalen državljanom in državljankam. Ja, seveda sem, ampak kako sem, je pa razlika. Dal sem jim prisego, prisego pred tem Državnim zborom, da bom spoštoval ustavni red in da bom deloval po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi prisegel za blaginjo Slovenije. Že dvakrat v tem Državnem zboru, gospod Horvat, že dvakrat. In še eno prisego sem v življenju dal, dal sem prisego Slovenski vojski leta 1091 na letališču Cerklje, na kar sem še posebej ponosen. Trikrat v življenju sem dal prisego, dvakrat politično in enkrat Slovenski vojski, da ji bom zvest in pa seveda vedno lojalen. Hvala lepa.

kar se tiče nekaterih kolegov iz opozicije, bi lahko hitro nastala kako luštna basen, ampak jaz bom danes ostala resna pri tej temi. Torej, slovenska policija je že od osamosvojitve naprej prehodila dolgo pot in se prilagajala številnim izzivom različnih vlad in ti izzivi so bili vedno ali pa skorajda podobni. kot najpogostejša kritika je bila, vedno so bili politični pritiski, finančna omejenost, kadrovske težave in pa gradnja zaupanja med državami in pa policijo. Torej, nekako si ne moremo zatiskati oči, da se pač iz enega mandata v drugega ta problematika ali pa težave enostavno prenašajo in zato govorimo o nekih dolgotrajnih ali pa dolgoletnih težavah, kar kaže na potrebo po spremembah, ki bi presegale kratkoročno politično, torej cilje vsakokratne vlade. Da si bomo to nekako lažje predstavljali, pa poglejmo, kakšno izhodiščno pozicijo je imel Boštjan Poklukar ob nastopu svojega mandata v primerjavi z Alešem Hojsom. Torej, ob nastopu, torej po mandatu Aleša Hojsa je bila le ta, mandat je bil zaznamovan z določenimi sistemskimi težavami, aferami in pa seveda predvsem velikim nezaupanjem javnosti v policijo in njene institucije. Aleš Hojs je sicer bil torej v mandatu minister, ko govorimo o covidu, za katerega je bila seveda takrat značilna politična ali pa zelo ostra politična retorika in pa seveda omejitev migracij, ki so sprva sicer potegnile nekako pozitivno pozornost javnosti, saj so dajali občutek nadzora na mejo, ampak kasneje smo videli kakšen je bil namen tega nadzora. In posledice torej mandata prejšnje vlade je nizko zaupanje v policijo. S svojim kvazi odstopi, ko je ostal na položaju, je samo seveda oslabil avtoriteto ministrstva, razne afere v NPU, obstoječe nezadovoljstvo med zaposlenimi, pogoste menjave na vodilnih položajih, nizke plače, slabši delovni pogoji in tako dalje. Takšno je bilo torej stanje pod prejšnjo vlado.

Čeprav izzivi na določenih področjih ostajajo, je trenutna usmeritev dela policije bistveno bolj pozitivna in pa usklajena z evropskimi standardi vladavine prava. In to, kar sem vam zdaj povedala, si seveda nisem izmislila jaz, ampak o tem priča seveda tudi poročilo Evropske unije o vladavini prava za leto 2023 za Slovenijo. In to poročilo odraža pomembne izboljšave na področju, predvsem na področju boja proti korupciji, krepitve neodvisnosti preiskovalnih organov in pa na področju torej zagotavljanja varnosti. To seveda potrjuje, da so ukrepi naše Vlade in pa seveda tudi Ministrstva za notranje zadeve, torej prinašajo tudi konkretne rezultate. Danes je bilo že nekaj govora seveda o varnosti, o varnosti državljanov in na splošno o varnosti v Sloveniji in tudi jaz se bom tukaj ponovila in povedala, da Slovenija velja za eno izmed najbolj varnih držav v Evropski uniji; je trenutno na 8. mestu. Po kazalnikih, kot so stopnja kriminala, zaupanje v policijo in občutkih varnosti med prebivalci, dosega nadpovprečne rezultate. tukaj sem si pogledala rezultat ankete, ki je pač priložen interpelaciji, ki pa ga seveda lahko razumemo tako ali drugače in seveda ne odraža resničnega stanja duha v Sloveniji, kar se tiče, kako se nekdo počuti, torej varnega ali ne. In to je napisal, je bilo napisano in obrazloženo v Delu tako: ker je percepcija o varnostnem položaju Slovenije po poročanju, torej Dela, istega, ki je izdal to anketo, je odvisna od politične preference vprašanih. In tukaj pri tem, kar ste dali noter, da se je poslabšal, meni 84 odstotkov tistih, ki bi volili SDS in pa 71 odstotkov tistih, ki bi volili na NSi - od tod tudi rezultati, ki nam jih tukaj predstavljate. Imamo tudi eno drugo raziskavo Ogledalo Slovenije, ki kaže na izboljšanje varnostnih razmer in pa zaupanja v policijo, kjer je policija na 5. mestu; zaupanje je naraslo predvsem od marca 2023 od 18 točk, oktobra 2024 do 26 točk in, zanimivo za primerjavo, oktobra 2021 je bila stopnja zaupanja celo negativna in je znašala -7. Da bi seveda razumeli, zakaj je Slovenija varna država, je pomembno pogledati različne dejavnike, ki vplivajo na varnost, in jih seveda primerjati tudi z realnostjo. In realnost je pač takšna, da ima Slovenija izredno nizko stopnjo kriminala v primerjavi z drugimi evropskimi državami, da je tudi, bom rekla, da ima stroge varnostne ukrepe na svojih mejah in da so, čeprav so bili ti izzivi, ki smo jih imeli z migracijami, da v bistvu slovenska policija učinkovito obvladuje te izzive, saj so se v letu

seveda ne temeljijo na nekih dejanskih podatkih in statistikah, ki jih vi govorite, ampak je Slovenija ena izmed najbolj varnih držav v Evropski uniji, ki ima zelo nizko stopnjo torej kriminala, z učinkovitimi varnostnimi organi in pa učinkovitimi postopki za preprečevanje nasilja. Seveda se pojavljajo tudi določeni izzivi, kot sem že prej povedala, kot povsod in vedno, a kljub temu s povečano politično retoriko o tem, da Slovenija ni varna, s strašenjem in pa z nekim populizmom, vse to je pogosto zavajajoče in pa seveda populistično mnenje opozicije, ki seveda ne upošteva dejanske situacije na škodo seveda vseh državljanov. Zdaj bi se pa mogoče obrnila še samo na en stavek, ki je bil tukaj tudi v interpelaciji. Ga bom kar citirala: politična odgovornost je v zrelih demokracijah pojem politične higiene in politične kulture - ministri te Vlade je ne poznajo. To je bil zadnji stavek v interpelaciji.

odziva tudi na, ne vem, pomisleke javnosti, medtem ko je recimo pod Janševo vlado so bile, Janševa vlada je dostikrat ignorirala civilno družbo ali pa neka strokovna priporočila. Kar se tiče politične kulture, to ni samo za časa Janševe Vlade, ampak jo seveda poznamo ali pa jo dnevno doživljamo, gre za spoštovanje seveda nasprotnih mnenj. Etično obnašanje in pa seveda dialog. In tukaj vsekakor lahko rečemo, da mi torej golobovodi nek dialog, v nasprotju z Janševo vlado, ki seveda je zopet izključevala nevladne organizacije in pa seveda ignorirala opozicijo, takratno, ko je šlo za ne vem, sprejemanje določenih ukrepov in čeprav nobena vlada ni brez napak, sem mnenja, da so ministri Golobove vlade pokazali več pripravljenosti za dialog, transparentnost in politično kulturo v primerjavi seveda z Janševo vlado, Zato se mi zdi

Hvala za besedo spoštovani podpredsednik, spoštovani minister, no lepo, da vsaj vi še vztrajate za razliko od kolegov poslancev iz Levice in pa SD, tako da s tega mesta priznanje, da za razliko od kakšnega interpeliranca zdržite tukaj v dvorani Državnega zbora in ne zbežite. Saj danes je bilo kar nekaj govora kaj je interpelacija, pa dovolite, da preberem kaj je interpelacija: je z Ustavo določen institut parlamentarnega nadzora nad delovanjem vlade ali posameznega ministra in v Poslanski skupini Nova Slovenija pa Nepovezani poslanci in v Poslanski skupini SDS smo vsebinsko pripravili to interpelacijo, do katere pa po mojem mnenju sploh ne bi smelo priti. Že samo to, kar se dogaja na področju nezakonitega imenovanja generalnega direktorja policije. Bi bil dovoljšen kazalec, da minister odstopi. To kar se dogaja na Centru za varovanje in zaščito? Je dovolj velik pokazatelj, da bi minister, minister moral odstopiti. Ampak vemo kako je z ministri, čeprav imajo, čeprav ima predsednik Vlade svoje varovanje in pravi, da varnostniki iz Centra za varovanje odločitev niso pravi, in se tukaj dogajajo iz dneva v dan nove informacije kaj vse je tukaj narobe, minister vztraja, argumenti za interpelacijo pa so vsak dan večji. Druga stvar, ki je, danes je bilo rečeno, ja, interpelacija, ta opozicija vlaga. Če pogledamo delo ministrov, ki jih danes ni tukaj, bi lahko šli od ministra oziroma od resorja do resorja, pa lahko z lahkoto vsaj pri vsakem drugem ministru najdemo vsaj tri razloge, zakaj jih bi bilo potrebno interpelirati in verjetno jih bo tudi potrebno interpelirati, kajti to kar se dogaja pod to Vlado je nek teater absurda, ki ima zelo malo s tem s čimer je ta koalicija prišla na oblast, to pa je, ko so veliko se zaklinjali na vladavino prava, ampak pravo je odšlo, koalicija pa še vztraja. Zdaj, jaz imam srečo, da gospoda ministra poznam že iz ene prejšnjih vlad, v kateri je tudi veliko obljubljal, na žalost pa spoštovani minister, vsi vemo, ker prihajam iz Posavja, da veliko vaših obljub na terenu ni bilo realizirano. Pa se bom potem v nadaljevanju usmeril na tiste ključne, torej ilegalni migranti, romska problematika in pa tudi kadrovsko podhranjena policija, tudi na področju iz katerega sam prihajam. Je pa tudi dejstvo, da je danes eno, da imamo danes pred sabo eno najslabših obramb, ministra. V SD se komaj zadržujejo, da niso za interpelacijo, so to tudi povedali, da imajo probleme s tem ministrom, ampak koalicijska higiena bo prevladala nad zakonitostjo dela ministrstva. 18.45** (nadaljevanje) Poslanske skupine Levice, sem mislil, da je kak drug minister iz prejšnje Vlade tukaj na tnalu pred interpelacijo, ne sedanji minister. Skratka, niti enega argumenta, zakaj bodo v Levici proti, danes nismo slišali. moram priznati, pa se ne bom spuščal v razprave dveh predhodnih poslancev Gibanja Svoboda, ampak v imenu njihove poslanske skupine, v imenu stališča, take patetike in tako uboge obrambe poslanske skupine s 40 poslanci v tem Državnem zboru, pa nisem nov obraz, še nisem slišal. Če je to vse, kar zmore poslanska skupina s 40 poslanci, v prid zagovora, zakaj mora minister ostati potem še enkrat, minister, mislim, da nimate zaupanja, vsaj, ne samo delo poslanskih skupin Levice in pa Socialnih demokratov, ampak očitno je tudi z zobmi, s stisnjenimi, stisnjena podpora večine poslancev Poslanske skupine Svoboda. Naslednja stvar, ki jo danes poslušamo predvsem pri odgovorih s strani ministra gre nekako takole. Jaz nisem minister za policijo, jaz sem notranji minister in kar se dogaja na policiji, je problem generalnega direktorja policije in tam zaposlenih. Ampak glej ga zlomka, ko se pa kaj naredi na policiji, kak varnostni problem, koga vidimo poleg generalnega direktorja policije na TV ekranih, ministra za notranje zadeve, ki govori, da nima nič z delom policije in potem imamo velikokrat na TV ekranih, sedaj na srečo že bivšega generalnega direktorja policije, ki reče, ne, ne, kar je slabega nisem jaz kriv, krivi so direktorji policijskih uprav, šef NPU-ja, ljudje na Centru za varovanje in zaščito in vedno se nekdo najde, ampak ko pa se na NPU morda celo zgodi kak pozitiven dogodek, kdo pride pred TV zaslone? Generalni direktor policije skupaj z ministrom za notranje zadeve. Skratka, ko je nekaj dobrega, vsi vemo, kdo je glavni frajer, minister, ko je nekaj slabega po hierarhiji / nerazumljivo/ vse stvari padejo. Če je to pravo delovanje, ker bi minister moral tudi pri negativnih zgodbah prvi zavzeti stališče in jasno odgovoriti, na žalost pri tej Vladi in pri tem ministru tega ni. Pa sem rekel, da ne bom govoril veliko o generalnem direktorju policije in o njegovem imenovanju, ampak ko sem pa danes v obrazložitvi, zakaj želi minister obstati, poslušal še enkrat, kako v sodbi sodišča je vse narobe in kako je generalni direktor policije, ki je na srečo, pa pustimo pod kakšnimi vplivi, zapustil svoje delovno mesto, po vašem mnenju še kar zakonito imenovan, potem ima nekdo probleme z branjem sodb ali pa probleme s pojmom, ki se mu reče spoštovanje pravne države. danes je bilo tudi veliko rečenega, češ kako v Poslanski skupini SDS ne zaupamo policistom. Jaz imam kar nekaj kolegov s strani policije, super fantje, zelo pridni, ampak kaj imajo oni problem? Z nadrejenimi. Sistem v policiji, kajne, po domače povedano, laufa in zato, na primer, je v zadnjih, mislim, da 18 mesecih, 800 ljudi zapustilo policijo, ne zaradi ZUJF-a iz leta 2012, ker je bilo, mislim da štiri ali pet vlad, ki so ta zakon ZUJF lahko prečrtavale levo in desno, gor in dol, kakor bi ga hoteli, ne, ampak zaradi česa? na terenu in zaradi nesistemskega delovanja vrha Ministrstva za notranje zadeve in pa vrha policije.

odstop predsedniku Vlade. Ne bom tudi omenil, skoraj kar je / nerazumljivo/ rekel, zakaj ga sploh sumimo oziroma interpeliramo, ampak se bom v nadaljevanju svoje razprave skušal omejiti na tri zadeve, ki me nekako motijo tudi kot prebivalca regije iz katere prihajam, torej iz Posavja. Prva stvar so kadrovski problemi. Tukaj sem se prej nasmejal, ko je predhodnica govorila, kako je že rekla, kako ta Vlada pa res nima nobenih problemov s političnimi pritiski, s stabilnostjo vodstva policije in pa varnostnimi pritiski. Zdaj, povprečen državljan verjetno ima že probleme našteti vse generalne direktorje policije v tem mandatu, kajti ta stabilnost je takšna, da odhajajo, pa glede na to, da je še dobro leto očitno pred to Vlado, pa glede na to, da smo že malo slišali življenjepis novega generalnega direktorja policije, se ne bi veliko ustavil, da ne bi rekel, da tudi ta generalni direktor policije ne bo zdržal, eni bodo rekli pritiskov, eni pa delovanja, ki si ga želi ta vlada. tudi v Posavju smo imeli, kar smo v prejšnjem mandatu že nakazali, veliko željo po kadrovski izboljšavi na področju policije. Spet smo želeli policijsko upravo v Krškem, vsi razgovori so bili opravljeni. Ampak aprila 2022 so se zgodile volitve in nov minister je rekel, da policijske uprave v Krškem na žalost ne rabimo. In kadrovski problemi na področju Posavja glede ilegalnih migrantov in glede romske problematike so čedalje večji. Pa čeprav vemo in sem tudi danes dobil, da pa lahko damo ministru v plus, da vsake toliko časa celo pokliče kakšnega župana in ga vpraša kakšno je stanje na terenu. Minister sprašuje župane kakšno je stanje na terenu, kar je pozitivno. Je pa negativno, da je ravno pod to Vlado, če govorimo o romski problematiki prišlo do eskalacij, katere predvsem tisti, ki živimo na področju Posavja, Dolenjske, Kočevja, vsak dan beremo, na žalost samo bolj kot ne v regijskih medijih, kajti dokler ta problematika ni blizu Gregorčičeve in pa Šubičeve, tega problema v Sloveniji na žalost skoraj ni zaznati. In ko se sam pogovarjam s kolegi, prijatelji, ki prihajajo iz vrst policije, pravijo, da to na žalost na terenu ni veliko bolje. Gredo na teren, se ustavijo ob državnih cestah in tu se zgodba konča. Problemi v romskih naseljih se ne zmanjšujejo. Pa še enkrat, ni tukaj samo vloga ministra, ki ga danes interpeliramo, ampak tudi vloga ostalih ministrov, ampak glej ga zlomka, ta minister je del Vlade, ki govori, da obvladuje romsko problematiko. Pa jo ne obvladuje, ne na področju varnosti v sodelovanju s policijo, ne na ostalih področjih. In ta minister ima na seji Vlade prav tako en glas kot na primer minister za izobraževanje, minister za socialo, ministrica za zdravje, ki so imeli možnost vplivati na reševanje romske problematike, ampak kljub sklepom odborov tukaj znotraj Državnega zbora, kljub zakonskim predlogom se ni naredilo nič in problematika ostaja. In ključna problematika, spoštovani minister, je vaša problematika.

ropi v trgovinah, točenje bencina na bencinskih črpalkah, ustrahovanje zaposlenih v šolah. In z varnostnega vidika se zgodi kaj? Nič. Celo do tega prihaja in to policisti, vsaj s katerimi se jaz družim, govorijo, da je stanje tako eskaliralo, da imajo resnično probleme iti v romsko naselje, ker se jim lahko zgodi tisto, kar se v poznih popoldnevih dejansko dogaja med pripadniki romske populacije v teh romskih naseljih. Da dokler ne bo enkrat v posamezna romska naselja prišlo do vdora takšnega ali drugačnega s strani policijskih specialcev, tam miru ne bo. Če boste, spoštovani minister, mislili, da je dovolj, da pride nek navadni uniformirani policist v neko romsko naselje, potem se bo pa problematika rešila, ne bo se. In ko smo že imeli enkrat sejo, spoštovani minister, sem vam rekel, kaj se potem v praksi dogaja. Romi izvedo, kje ta policist živi. Še enkrat vam lahko povem, ne samo dva priimka, pa jih ne bom zaradi njune varnosti, še več je teh policistov, ki so dobili osebni obisk na domu s strani romske populacije, z nekako takšnim pogovorom: Dober dan, no, vidite, zdaj pa veste, da vemo, kje živite, in tudi vemo, da imate otroke. Če pričakujete, da bodo naslednjič ti policisti še bolj aktivno prišli v romsko naselje z vedenjem, da ljudje vedo, kje živijo in celo kam hodijo njihovi otroci v šole, potem morate, spoštovani minister, večkrat priti, ne z varnostniki, ampak sami osebno do teh policistov, predvsem pa v romska naselja, da boste videli kakšen je problem. Skratka, moj apel, spoštovani minister, na področju romske problematike ne rabite pisati zakonov, malo manj, morda pokličite kakšnega župana, pa pojdite, če si upate, sami v romsko naselje in boste videli, da slika ni tako lepa kot jo morda prikazujejo določeni ostali subjekti. Tretja stvar, ilegalni migranti. Ravnokar sem dobil informacijo, ker je bilo danes večkrat rečeno, ilegalni migranti niso več problem v Republiki Sloveniji. V času vseh prejšnjih vlad, od velikega vala 2015, 2016 pa vse do nastopa Golobove vlade je v Slovenijo nezakonito vdrlo skupaj 57 tisoč 573 ilegalnih migrantov, skratka slabih 58 tisoč ilegalnih migrantov. Samo v času Golobove vlade pa je v Slovenijo ilegalno vdrlo že 134 tisoč 382 ilegalnih migrantov, vir: policija.pika.si. Torej prej do Golobove vlade skoraj 58 tisoč ilegalnih migrantov, sedaj pa dobrih 134 tisoč ilegalnih migrantov. Pa, če niti ne špekuliramo kaj se bo na tem področju dogajalo v prihodnje, kajti prihaja do menjav vlad znotraj držav Evropske unije, ki očitno želijo nekako se znebiti ilegalnih migrantov in vsa naša podpora, s tem odprimo meje, porušimo ograje, se nam bo slej ko prej vrnila in se na žalost bo ta problematika zataknila v Republiki Sloveniji. In jaz, spoštovani minister verjamem, da si tega ne želite ne vi, še manj pa prebivalci oziroma državljani Republike Slovenije, katerim ste prej rekli, da ste pri svojem delu tudi zavezani.

na tem področju ni nič narobe oziroma s tem razpisom ni nič narobe. Pa bom začel s tem. HNMP, helikopterska nujna medicinska pomoč. Medicinska. Ampak kdo je glavni izvajalec razpisa? Ministrstvo za notranje zadeve in medtem, ko vsa stroka opozarja kaj vse je s tem razpisom narobe, kakšne so specifikacije pri tem razpisu in za koga bo, da bosta ta helikopterja v primarni vlogi minister reče, s tem razpisom ni nič narobe, pa smo vsi vedeli točno, kdo se bo prijavil na ta razpis s polnim imenom tega podjetja in smo danes tudi dobili že prve indice, vsaj katere sam osebno raziskujem, da so tudi pri tem poslu padle zelo lepe provizije pravim ljudem, s pravimi imeni in priimki. Skratka, spoštovani minister, zastavil sem vam štiri pisna poslanska vprašanja glede razpisa na področju helikopterske nujne medicinske pomoči in z vsakim vašim odgovorom postaja več zadev nejasnih in na žalost se ne bo zgodilo to kar si nekateri želimo, ne samo v tem mandatu, ampak vsaj že iz prejšnjega mandata, da bi nastale tri ali štiri baze, da bi se zadeve reševale, na kar vas opozarjajo, tudi poslanski kolegi iz Gibanja Svoboda in pa iz SD, ki so prav tako postavljali poslansko vprašanje na to področje. Kjer je celo predsednik Vlade rekel, da bo helikopterska nujna medicinska pomoč ostala pod patronatom Ministrstva za zdravje. Potem pa pridejo pravi ponudniki oziroma pravi ponudnik in razpis se pojavi pod patronatom Ministrstva za notranje zadeve. In kot rečeno, zgodba je točno takšna, kakršna je bila napovedana že pred dobrima dvema mesecema pravo podjetje pa očitno pravi izvajalci in od zadaj pravi igralci. Skratka, zaključil bom, spoštovani minister, s tem, s čimer sem začel. Škoda je današnje interpelacije, ker edina prava rešitev bi bil vaš odstop. V interpelaciji je vsaj deset zadev, ki držijo, ki sta jih predlagatelja povedala tamle za govornico. In še enkrat zaključujem s tem, spoštovani minister, že samo nezakonito imenovanje direktorja, generalnega direktorja policije in pa delovanje na Centru za varovanje in zaščito

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani gospod minister, verjetno nas kje posluša. Poslanca stranke Demokrati sva sopredlagatelja današnje interpelacije in zdi se mi prav, da v teh petih minutah, kolikor jih imam na voljo nekaj rečem o današnji točki dnevnega reda. Zdaj, gospod minister, vi ste povedali, da boste učinkovito upravljali z migracijami. Vidimo, da v vašem mandatu je več ilegalnih prehodov kot v preteklosti in tudi več kot očitno je, glede na to kaj se na teh območjih dogaja, da ne upravljate ravno učinkovito z njimi. Potem ste rekli, da se boste borili proti korupciji pa vidimo, da statistike in analize kažejo, da za več kot 18 odstotkov se je povečal povečala gospodarska kriminaliteta. In tretjič, dejali ste, da boste povečali varnost državljanov. No, ta tretja točka se zdi meni danes ključna in tudi najbolj pomembna in tudi vidim, da ostali poslanci so največ časa tudi temu namenili. Če kdaj, v preteklosti je Slovenija bila tista, ki je imela varnost, se pravi, dajala je **65. TRAK: (SC) Zakaj je ta občutek varnosti za državljane pomemben? Zato, ker daje stabilnost. In če imaš stabilnost, potem lahko v nekem okolju, v katerem deluješ, tudi suvereno ustvarjaš, zato je to tako pomembno. Danes pa je varnost pod vprašajem vprašajem oziroma na preizkušnji. Več kot 40 odstotkov ljudi namreč opozarja, da se danes počutijo manj varne kot pred dvema letoma. Geostrateški položaj v svetu je pred gromozanskimi izzivi. Vemo kaj se dogaja v Ukrajini, kaj se dogaja v Gazi. Vemo, da to vpliva tudi na občutek varnosti državljanov po vseh državah. Svet je zagotovo na prelomni točki, kar zadeva varnost in skupaj bomo morali nekaj storiti, da prepoznamo, da je potrebno vložiti vse napore v to, da čim bolj zavarujemo lastne državljane. In tukaj je vloga ministra za notranje zadeve ključna. Pomembno je torej, da ve, kaj dela, da ima potrebno integriteto, saj ta vpliva na zaupanje in potem na celotno varnost vseh nas. Vendar pa gospod minister, statistike kažejo, da se povečuje kriminal, da smo priča zaostrenim razmeram na področju varnosti, še posebej v jugovzhodni Sloveniji, obračuni med mafijskimi kriminalnimi združbami in tako naprej. Ker imam malo časa, moram malo skrajšati to razpravo. Vse to kaže pa na to, da minister, vi ne obvladujete svojega položaja. strani na eni strani dela dobro, kvalitetno, nič ne rečem, vendar pa so kadrovsko podhranjeni in tukaj je vprašanje, ki je vam namenjeno kaj boste na tem področju naredili? Če minister ne čuti odgovornosti, da bi odstopil, ker ne obvladuje tako pomembnega področja kot je varnost, potem imamo resen problem. In tukaj se navezujem na točko interpelacije, ko govorimo o primeru tožilke. In zanima me, spoštovani minister, kdo je dal navodilo, da se tožilko poleg varovanja tudi nadzoruje. Mislim, da je to pomembno, da danes odgovorite. Kajti sama tožilka je povedala, da se ne počuti varne, da je imela ves čas občutek, da se jo bolj nadzoruje kot varuje. Njo in celotno družino, čeprav je delala v tako zahtevnem in še vedno dela nevarnem primeru, ki ga obravnava torej v primeru kavaški klan. Torej zanima me kdo je dal takšno navodilo? Ste to dali vi kot notranji minister, je to dal predsednik Vlade, je to dal kdo drug? Mislim, da si to zaslužimo takšen odgovor. Vem, da ste odgovarjali neko interpelacij notranji nadzor je bil odrejen in zato me tudi še posebej zanima kaj je na tej stvari, kaj se dogaja na področju varnosti in zaščite državljanov? Kajti, če pa ne veste, kdo je dal takšno navodilo, potem imamo še večji problem, ker se postavlja vprašanje, kdo pravzaprav Varnost je ključna dobrina. Varnost je krhka dobrina, ki jo je potrebno še posebej čuvati in varovati in v demokracijah je policija in pa tudi vojska sta tisti, ki skrbita za varnost državljanov in države. Avtoritarni sistemi pa so tisti, ki na nek način kontrolirajo in podrejajo državljane.

Hvala lepa za besedo, spoštovani minister, ki trenutno ni z nami, razumem, da potrebuje odmor, mogoče tudi kakšen vklop v poročila, Imamo policiste, imamo jih malo, verjamem, da srčno delajo in se trudijo, da ljudem zagotavljajo varnost. Imamo seveda tudi vodstvo, imamo ministra, ki ne ve kaj bi praktično delal na področju varovanja. Kakšne so težnje v Svobodi, da ste zamenjali ministrico Bobnarjevo in Lendava rekoč, da je vrhunska, potem kar naenkrat ni več vredna vašega zaupanja.

popolnoma policijski nadzor nad ljudmi v državi. Kakšni so vaši cilji? Ali je res uhajanje podatkov iz, v kriminalne združbe iz policije preverjeno in kaj ste naredili na tem področju? Danes sem večkrat slišala, slovenska policija dela dobro, ja, če dela dobro, zakaj menjave? Če je vse bilo "by the book" narejeno, če je vse v redu, zakaj menjave? Danes je bilo rečeno, da se dobro obvladuje tudi romsko problematiko. Ne vem zakaj župani želijo na tem področju spremembo zakonodaje. Danes je bilo rečeno, da je Slovenija varna država. Zagotovo za tiste, ki so varovane osebe, kaj pa za ostale? 41,5 odstotkov ljudi meni, da je manj varna, kakor je bila pred dvema letoma. In kateri so dejavniki, ki bi najbolj vplivali na stopnjo varnosti v Sloveniji? Begunci, predvsem ilegalni, 57 odstotkov, Romi 43 odstotkov, vojna v Ukrajini in Palestini 33 odstotkov tako meni pomanjkanje policistov v Sloveniji 28 odstotkov, se pravi ena tretjina ljudi je mnenja, da se ne počutijo varne zato, ker v državi ni oziroma imamo pomanjkanje policistov, ni dovolj policistov, kibernetski napad 23 odstotkov, nevarni teroristi nevarnost terorističnih napadov 16 odstotkov in 8 odstotkov drugi in štiri, ne vem. To so bile, to je bilo merjeno in to je v bistvu naredil Inštitut za raziskavo trga in medijev Mediana na vzorcu 724 numerusov, kar pomeni, da je to nek reprezentativen vzorec in da lahko razpravljamo o dejavnikih, ki dejansko vplivajo na stopnjo varnosti v Sloveniji. Kako se je ministrstvo na to odzvalo? Lahko rečem, da če bi Slovenija resnično obvladovala migracijski tok ali pa migracijske tokove, bi bil mejni nadzor praktično nepotreben, tako pa vemo, da je minister to prejšnji teden podpisal. Glejte, padec ugleda policije zagotovo je. Zakaj je do tega prišlo? Meni, veliko državljanov se je odzvalo, da je bilo povsem neprimerno to, da so policisti v BTC, ko so streljali v zrak, da so lahko polagali tuje zastave na naše policiste, slovenske policijske avte. Kje so tukaj bili policisti, ki bi seveda to zadevo preprečili, ker vendarle, policija, policijski avto, tudi to je del ali pa predstavlja našo državo Slovenijo, da smo suvereni in če ti dovoliš, da ti nekdo s tvojo, tvoj grb prekrije z neko drugo zastavo, se mi zdi, da je to skrajno neprimerno. Policija mora zagotavljati ljudem varnost, še enkrat poudarjam. In sedaj tisto, kar se mi zdi, da je bilo v zadnjem tednu najbolj pereče in sem v Novi Sloveniji, pa tudi sama res pričakovala, da bo minister odstopil. Danes je bilo omenjeno, da, kaj vse piše v sumljivih medijih. Jaz ne vem kakšne sumljive medije vi poznate, ampak jaz res v v največji meri ali pa, prvo, kar preberem, je MMC portal. Zdaj, če vi rečete, da je MMC portal sumljiv medij, potem ne vem, ne vem kaj ste osvobajali, no, v, z Zakonom o RTV, če je to sumljiv medij. Vi ste depolitizirali RTV, ampak MMC je pa za vas sumljiv medij, pa vseeno mislim, da je prav, da malo preberem, kaj je pisalo 14. januarja, prejšnji teden. "Delovna skupina za oceno ogroženosti je predlagala zmanjšanje obseg varovanja tožilcev in sodnice, ki preganjajo domnevne člane Kavkaškega klana pri nas.

MMC je o tem pisal. Generalni direktor policije Senad Jušić je predlogu sledil, odločitev o odpravi fizičnega varovanja je bila sprejeta. To je poročal tudi časopis Večer. Ampak najbolj zanimivo je bilo pa potem po informacijah novinarke televizije Slovenije, Irene Ulčar Cvelbar, so bili v petkovih popoldanskih urah o tem, da se fizično varovanje sodnici in tožilcem ukinja, obveščeni tako na Generalnem državnem tožilstvu kot na Vrhovnem sodišču. Takoj so obvestili ministrico za pravosodje Andrejo Katič, ta pa je po telefonu poklicala notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Katičeva naj bi po informacijah novinarke protestirala tako zaradi same odločitve o zmanjšani stopnji varovanja, kot zaradi načina obveščanja. Nadaljevanje je znano. A ni to malo čudno? Kdo v tej državi sedaj vodi zadeve? Kdo odloča? Seveda je bila odločitev začasno preklicana. Tožilci in sodnici do preklica ostajajo fizično varovani. Ampak, glejte, kakšni spodrsljaji. Ali se mi hecamo? In potem govorimo o varni državi, ko nihče ne ve, kdo je eno uro varovan in naslednjo uro ni več varovan. Ali tako si predstavljamo varno državo? Ali tako si predstavljamo varovanje? No, ampak današnje, današnja objava se mi zdi, da je pa vrh ledene gore in res sem pričakovala, da bo uro pred interpelacijo minister odstopil. Urejanje razmer ali dokončni politični prevzem CVZ? Saj veste, zakaj je odstopila Bobnarjeva. Ker je predsednik vlade od nje zahteval, očistite policijo janšistov. In je mogla iti. Ampak glejte, tukaj tudi piše, če držijo javne izjave stranke Levice in stranke SD, da ostajajo zaskrbljeni zaradi razmer na CVZ in zahtevajo, da jih minister Poklukar in začasni šef policije Petrič uredita, potem razplet današnje interpelacije ostaja negotov, je bilo zjutraj zapisano. Zakaj? Center za varovanje in zaščito namreč prevzema strankarski kader LMŠ oziroma Svobode Aleksander Perklič. Gre za nekdanjega komandirja Policijske postaje Kamnik in za soproga diplomatke Tadeje Forštner Perklič, sicer nekdanje državne sekretarke v kabinetu premierja Marjana Šarca, danes visoke uradnice na zunanjem ministrstvu. Oba veljata za kader Boštjana Poklukarja in Damirja Črncčeca. Na CVZ je kot višji policijski inšpektor zaposlen tudi Perkličev brat Boštjan. Viri so zato prepričani, da bo CVZ tudi v prihodnje vsaj toliko nadziral kot varoval in da bodo občutljive informacije o varovanih osebah sproti odletele v vrh stranke Svoboda. Tako bo imel Golob v zadnjem letu mandata nevarno pokrite vse s predsednico države in predsednico parlamenta vred. je apisano, da gre za imenovanje z močnim ozadjem, kar je nedavno razkrila tudi tožilka Mateja Gončin, se ob tem zdi precej nedolžno. Svoboda bo imela v letu pred volitvami popoln nadzor nad CVZ, specialno enoto NPU in generalnega direktorja policije. Politični nadzor bolj ali manj združeni v eni osebi. Se pravi, igrate zelo nevarno igro. Zelo nevarno igro igrate. Včasih bi rekla, še dobro, da smo morda v Evropski uniji, da nas še kdo drug opazuje, ampak vse pod pretvezo, da je v Sloveniji varno. Seveda bo varno, ker boste o tej varnosti odločali vi. Komu, kdaj, koliko varnosti in tega nas je pošteno strah.

Ne bom se spuščal v razprave, ki so bile že danes velikokrat pojasnjene, bi pa vseeno želel opozoriti, da poslušamo zelo enostransko, enoznačno predstavljanje pogleda na delovanje države, dvojna merila in sprenevedanje. Sam velikokrat rečem, da imamo v tej državi cel kup paradoksov, kjer se zatikamo pri pristojnostih, ki jih ima nekdo, in potem pri odgovornostih, na stvarí, v katere se kot minister ne smeš vtikovati, po drugi strani, če pride do česa, če je kaj narobe, moraš zaradi takih stvari odstopiti. Te stvari niso samo na primeru Ministrstva za notranje zadeve, tudi pri določenih drugih tako imenovanih avtonomnih organih pa imamo težave, na področju lokalne skupnosti, inšpekcijskih služb, potem Agencija za energijo je povedan primer, na kakšen način država sama sebi odvzame pristojnost. Ljudje pričakujejo, da nekaj naredimo, če opozoriš, karkoli poveš, si pa se vtaknil, pristojnost pa več ni problem, vsebina, ki je bila pred tem vsepovsod razhajkana. Zdaj, glede delovanja policije pa politike v policiji, samo eno novico recimo iz nedolgo nazaj lahko preberemo, kako so pa druge vlade delovale. Če na primer tisti, ki so zelo glasni, ki takrat sploh niso komentirali pa so bili koalicijski partnerji. Vlada Janeza Janše na nočni ustanovni seji razrešila šefe policije, vojske, obveščevalno-varnostne službe. Bobnarjevo je prvo razrešila Janševa vlada, seveda jo je ta imenovala. Potem je prišlo do razrešitve. politiki si vedno na prepihu, imamo zdaj neke izjave v malo drugačnem tonu na to temo, pa jih ne bom ponavljal. Sam pa poznam veliko vtikovanj direktno v delo policije, tudi iz mojih krajev, ko so bile preiskave v prejšnjem mandatu v Šentilju, kjer je direktno potem s strani ministra, ki je podal seveda pred tem odstopno izjavo, v kateri kuverta ni bila nikoli odprta, so najprej prišle informacije o tajni lokaciji policije in o tem, da bo policija s tajnimi ukrepi preverjala neko zadevo na terenu, na koncu so pa suspendirane policiste morali po naročilu vodstva politike vzeti nazaj v službo. Pa ne bi šel dalje. Jaz upam, da se v policiji te stvari še raziskujejo in da bo enkrat seveda, politično verjetno ne bo kdo odgovarjal, kdo drugi pa mora odgovarjati. Imeli smo v prejšnjem mandatu delovanje policije res na en čuden način, imenovalo se je Hojsanje, če se še spomnite. Na operativnem štabu policije, kdo vse je bil tam? Hojs, Olaj, Kangler, Mahnič. Ste se kolegi takrat kaj oglasili, da to ni primerno, da tako ne posegamo v delovanje, konkretno v ukrepe in delo policije na terenu? Se pa sam sprašujem velikokrat, kaj je pristojnost ministra, tudi v primeru pravosodnega ministra, če se v določene postopke, pa ne govorim v sodne postopke, meni je jasno, da v sodne postopke in v delo policije minister nima se kaj vtikovati, mi si pa moramo potem razčistiti, kaj pa je potem vloga ministra in kje lahko nekaj zahteva. Eklatanten je primer, ko je bivši minister že tri mandate nazaj za pravosodje bil sprovociran v mediju, kaj bo naredil, če bo zadeva Bavčar zastarala, pa je rekel: padale bodo glave, zadeva ne sme zastarati. On ni rekel, da morajo obsoditi Bavčarja. Zadeva je dobila epilog na Evropskem sodišču, da je to narobe in celo v prid tistemu osumljencu, obtožencu, obsojencu, da ne rečem še kaj hujšega. Katastrofa! In tu se moramo mi vprašati, kdaj polemiziramo v takih zadevah.

Tema je bila Ogrožena varnost državljanov v Sloveniji! Popolno pretiravanje. In tam sem tudi postavil nekaj. Vsak ima svoje statistike. Jaz sem tam recimo povedal statistike, ki imam še tu napisane, napadi na policiste 2012 500 napadov na policiste, 2015 302, 2021 264, 23, v času te vlade 176. Ali je res čisto vse slabše? Govorite o napadih na uniformirane osebe. Veliko teh stvari je na terenu, ki jih lahko preprečimo. Na kakšen način in kdo je kriv za to, da se dogajajo kazniva dejanja, tako na področju gospodarskega kriminala, korupcije in in družinskega nasilja. Ali so to zadeve, ki jih lahko direktno preprečimo ali moramo mi tu notri v Državnem zboru sprejeti kakšne ustrezne ukrepe, da se bodo take stvari neprimerno bolj sankcionirale, pa ne samo na varnostnem področju, tudi na vseh ostalih področjih, na katere posegajo. Danes bi morala biti seja Komisije za peticije, kjer bi problematizirali položaj otrok v sodnih postopkih. Slabo mi je, ko poslušam pisanja o tem, o primeru koroških dečkov, ker se zelo dobro spoznam na področje rejništva in da ta konkreten postopek, ampak o teh stvareh socialni delavci ne smemo govoriti. Tisti, ki pa napadajo te ukrepe za zaščito otrok so pa glasni, kriminalce podpirajo. In na koncu celo objavljajo javno politično naslov Rejniške družine pozivajo k ne vem kakšnim prevzemom. To so varnostne situacije, ki so problem v tej državi. Shodi pred sodišči, debata o krivosodju, rušenje delovanja organov države. Še vedno vloga regulatorja, regulatorna vloga, to je vloga države. In če res Vlada, ministrstvo, tudi v končni fazi Državni zbor nimamo nobenih pooblastil pri določenih stvareh, ki se vedno znova izpostavljajo, pa se moramo pa vprašati, zakaj za vraga smo pa potem tu, če vse svoje pristojnosti pa naloge prenesemo na nekoga, ki mu ne smemo niti nič reči. Pred tem je bila pa še seveda debata gospe Dimic vedno znova ene laži. Tisti pogovor odjanšizaciji ali kako je že bilo, je bil pred namestitvijo na neko politično funkcijo in šlo se je pa za to, da je v času moratorija, vi ste bili takrat v času moratorija, kaj ste naredili od dneva 22. april, ko ste izgubili volitve do 13. maja, ko je začel nov parlament delovati, do 3. junija, ko je začela ta vlada delovati. Koliko ljudi ste namestili? In celoten kadrovski števec vam lahko zdaj tu s POP TV-ja, preverjena dejstva preštejem iz predvolilnega časa takrat, koliko kadrov, največ jih je zamenjala prav vaša vlada, zadnja Janševa vlada. In če gremo na te podatke, ko toliko o kadrovanjih in problem kadrovanja. Veste kje je problem kadrovanja? Da so določene sredine prepredene s politično kadrovanimi ljudmi. In to niso ministri, pa prvi. V redu, jaz imam prijatelja, ki ni niti malo političen nikoli bil v nobeni stranki, dela pa na Ministrstvu za notranje zadeve in mi zna povedati cel kup fikusov politično nameščenih, ki gredo ob pol štirih domov. Tisti, ki pa delajo so tam tudi do šestih, sedmih. Ampak bog ne daj, da tistemu kaj rečeš, ker ima politične veze in zaledje in to so naši realni problemi. Ko govorimo o tem politično nastavljenih ljudeh brez ustreznih referenc in imenovanja v zneskih 1177 pa 395 razrešitev. Te stvari malo predebatiramo.

Kaj se je dogajalo na DARSU, kaj se je dogajalo na KNOVSU, kdo je hodil po Generalni policijski upravi s seznamom številk določenih članov NSi, ja in zahteval, da se izjasnijo, ali se tem ljudem prisluškuje in tako dalje. Imamo mi za te stvari ustrezna pooblastila in ali lahko to nekdo na lastno pest počne, kot je to počel vaš član ali ne. Jaz mislim, da ne. Nasilništvo je resen problem v tej državi, med mladimi, med starimi in v družinah. Vsebinskih teh stvari, ki ste jih omenjali, od helikopterskih, CVZ in vsega tega. Prebral sem, poslušal cel kup oddaj, tudi prebral sem poročilo o notranjem nadzoru glede tožilke, ki se je v javnosti izpostavlja kot član pravosodnega odbora, sem razočaran, tudi glede tega, kar sem slišal od načelnika vodje policije, ki pokriva področje CVZ, stvari, ki niso za v javnost in o teh stvareh ne moremo govoriti, o družinskih, intimnih in ostalih povezavah, o postopkih, ki so bili sproženi tudi ne moremo govoriti in zelo težko se je včasih zagovarjati. In če že imamo taka stroga merila si pa dajmo še malo primerjati grehe ministra, ki mu sedaj očitate in zahtevati odstop s tistimi, ki so lomili jajca sodnikom, ki so brez razpisov razdeljevali velike milijone, naročali papirnate servetke in tako dalje, cel kup podobnih stvari, veliko hujših, za katere nobeden od tistih, ki zdaj tu zelo visoko postavljate letvico integritete, pa neke osebne, bom rekel, poštenosti, teh stvari niste nikoli izpostavili. Težave imamo, jaz pa verjamem, da v sklopu enega človeka s petimi kadri na enem ministrstvu, ko prideš, tako kot je rekel Brecelj, v ministrstvu v katerem so etablirane stranke, vedno etablirano predstavljate in novinci nimamo nobenih šans, zato ker prideš na ministrstvo, kjer je en hodnik, ena stranka na desni, pa ena stranka na levi pa ne rabim imenovati, vsi veste kaj je gospod Erik Brecelj povedal in na kakšen način tako deluje ta država in bog ne daj, da komu stopiš na prste. Če si preveč glasen, odletiš. Veliko naših ministrov je odletelo, veliko so samostojno odstopili zaradi banalnosti v primerjavi s tistim kaj so počeli vaši ministri. In sam zagovarjam integriteto. pa ne bi šel zdaj v razpise NVO ali pa razpise gospodarstva, to bo še debata na nekih drugih, na nekih drugih sejah. Tako da vsi tisti, ki ste zdaj tu tako zelo, bom rekel, zagovarjate

Hvala lepa. Kolega Krajnc je, zdaj lahko rečemo, navajal popolnoma neresnična dejstva, blatil tule kolegico Ivo, blatil kolega Žaklja, predsednika Knovsa, in moram odgovoriti, moram odgovoriti. V svoji razpravi ste se komaj kaj dotaknili tematik izpostavljenih v interpelaciji. Kolega Kranjc, ali zdaj govorimo o letu april do junij 2022 ali govorimo o mandatu, ko je minister Poklukar. Se mi zdi, da ste zgrešili okvir. Če imate dokaze za vaše trditve, imejte tudi jajca in dajte prosim interpelacije, preiskave, prijavite, prijavite to kar tule na vržete kar tako v veter. A veste kakšne taktike se vi poslužujete. Vi se poslužujete taktike tistega, ki razkrije neprijetno in umazano resnico o nas, ga bomo zmetali z blatom,

če je presegel pooblastila, prijavite! Bodite dedec, zdaj ste javno to rekli in je v magnetogramu. Prijavite, naredite preiskavo in dokažite. Izzivam vas, vržem vam rokavico, dokažite to, kar ste rekli, ne more replike na repliko. Dokažite to, kar ste rekli! Drugače pa ima vsa pooblastila in dela v skladu s pooblastili. Dobro vemo kaj vas je zabolelo, kolega Krajnc in Svoboda. Dreznili smo v ta prave stvari, potem pa vi preko kriminalističnih preiskav tule zdaj na Novo Slovenijo, pa na KNOVS, da jih mariborski kriminalisti preiskujejo in tako naprej. In sporno je pa to, da minister Poklukar to omogoča, da se policija uporablja takole. Predsednika sveta Agencije za energijo so zdaj začeli preiskovati zaradi zadeve TEŠ. Veste, od kdaj?

Replika je to, kadar si torej narobe razumljen. To kar ste vi počeli je bila seveda zgolj razprava, zato si seveda zaslužite opomin, ker kolega Krajnc je pač v svoji razpravi seveda vas boli, ne vas, izgleda boli, zato ste tako žolčno reagirali. Ne pač ta primerjava vaše dvoličnosti, ki jo bom tudi jaz v razpravi naslovila, ampak potem ne morete mi, torej praviti, da ste me narobe razumeli, ampak pač lahko dali potem razpravljate. Skratka, zasluži si opomin. To ni bila replika, kolega Krajnc je zgolj izpostavil dvoličnost NSi, ja, ki je sam v pod prejšnjo vlado lepo tiho tako kot vedno kot majhen pomočnike SDS ne podpira vse. Ni reagiral nikdar, kadar so torej ministri SDS pozivali k temu, da se sodnikom trejo jajca o tem, da se ne plačuje davkov, o vseh nezakonitostih in neustavnostih. Takrat ste molčali lepo tiho in niti čivkniti si niste upali. In ta dvoličnost, seveda, ko se izpostavi, to vas boli. Tako da, zasluži si skratka, opomin, ker kolega Krajnc je zgolj razpravljal, on pa tudi. Moral bi pa torej podati repliko,

Tako da moj čut za pravičnost pravi, da danes ne bom tako radodarna z opomini, ker če ne bi jih mogla podeliti obema, ne pa ne bom nobenemu.

Gospod Cigler Kralj, jaz sem samo navajal primerjave in te primerjave so očitno preverljive, večina celo iz medijev citirane, in ne vem kaj naj povem, da je tam en štel gotovino, na Darsu podkupnine delil in potem take stvari in vi na GP preverjate koga se preiskuje. In ne zdaj meni metati kamna nazaj. Kar se tiče kolegice Dimic, sem pa samo rekel, da ni prav to, kar je navedla, da je že predsednik Vlade stokrat povedal, da je 31. maja imel ta razgovor z njo, pred imenovanjem. In samo to sem rekel in nič glede Dimičeve. Tako da ne mi, ne mi nekih stvari obešati, ki jih nisem, rekel primerjave sem samo dal. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. Lep pozdrav gostom, ministru Poklukarju! Torej, pred nami danes (nadaljevanje) različna mnenja, in sicer interpelacija, ki pa je zakonito orodje opozicije za nadzor izvršilne veje oblasti in seveda mi izražamo s temi sedmimi točkami interpelacije zoper ministra za notranje zadeve, gospoda Poklukarja, nezadovoljstvo in nezaupanje v do sedaj pokazano delo, ampak v zadnjem času, predvsem v zadnjem letu dni, pa bom rekel, da so bile med tem tudi sumi kaznivega dejanja, trikrat, in potem seveda tudi sumi oškodovanja javnih financ. Sedaj, zakaj je tole mogoče, če tako rečemo, zadnji prijem, predno naredimo v Sloveniji varnostni kolaps. Kaj pomeni, jaz sem v UPV ustno poslansko vprašanje iz četrtega meseca 2024 z ministrom tukaj v tem zboru govoril o kadrovski krizi. Takrat so sindikati dejansko zagrozili s stavkami policijskih in šli smo, se pravi, zdaj je deset mesecev je minilo od tega ali pa devet najmanj in premaknili se nismo dejansko iz mrtve točke, da bi reševali kadrovsko stisko na vseh področjih, iz česa pa potem tudi sledi veliko večje varnostno tveganje in slabša varnostna situacija v državi, in sicer v zadnjih dveh letih vemo, da je vsako leto bilo okrog 200 policistov manj zaposlenih v naši Sloveniji Sloveniji in policisti zagotavljajo za nas in za same sebe, varnost in takrat, ko jih je premalo, ne morejo več niti svojega dela opravljati dobro. Sedaj, kam, kam smo mi dejansko šli s tem, da pač, bom rekel, da ni bilo učinkovitega prijema prijema s strani ministra in tudi ne generalnega direktorja Policije, da bi se zadeva obrnila, da bi se trend obrnil, gre pa tudi, če tako rečem, za eno kopico enih resnično člankov, med katerimi ne morejo biti vsi tako kot sedaj koalicija, kajne, zlagani, če se tako izrazim. Vse "cajtnge" niso vrhunske, ampak določeni, ko pa je dosti dima, je tudi nekaj ognja. Se pravi, če grem na tale članek iz septembra, je bilo zapisano potem komentar članka, zgodila se je, zgodil se nam bo kolaps in se je potem pod komentar podpisal navadni državljan, ki mu ni vseeno, tako kot tudi nam ne more biti kot poslancem in sicer, 800 policistov je odšlo v enem letu, ali ni to dovolj velik alarm? Bo treba vrniti janšiste policistom, njihove nekdanje pristojnosti in problem bo rešen. Kdo se bo še smešil v policijski upravi, če ne sme ustrezno ukrepati? Kdo bo držal glavo na pladnju za okroglih tisoč evrov, če se da to zaslužiti z delom dostavljavca pošte? Vsak ostrejši prijem se sankcionira, razbobna po medijih. Današnja policija se umika kršiteljem javnega reda. In sicer primer dirke v garaži, in seveda ne sme aretirati pripadnikov določenih skupin, celo pretepeni so bili policisti. Torej, če to ni vzrok za alarm, jaz resnično ne vem, kaj pa je in jaz danes tukaj, če že drugo ne, potem samo zaradi te dolgočasne kadrovske stiske, ki ni seveda samo od tega ministra, pa tudi ni vzrok v zadnjih dveh letih, ampak kje so ukrepi, kje so efekti, da to ustavimo? Se pravi, imamo malo vojske, imamo malo policije, če pride do izgredov, kot se dogajajo v tujini, v večjih evropskih mestih. Ja, glejte, kdo nas bo varoval, kajne? Tako, da še enkrat, policisti tudi opozarjajo na to, da pač, če se jim ne da primerno plačo, novi ne bodo prišli in iz tega naslova podobno kot imamo tudi pri vojakih, jaz pač nekako danes tudi poskušam tukaj apelirati, če vi mislite, da boste z novim ali pa prenovo plačnega sistema v javnem sektorju zajeli tudi policiste in vojake, se motite.

višino plače policistov in vojakov, s povprečno plačo v Sloveniji. Potem pa bo efekt v pol leta. Zato pa moramo seveda, da nekaj naredimo, da se naredi palačinke, razbiti jajca in potem reskirati nekaj denarja, da bomo varni. Torej, še enkrat, trenutno cirka 600 policistov manj kot leta 2022 in tega si ne moremo privoščiti. In čeprav sedaj rečemo, Slovenija je varna država, ampak mi slišimo, da poka in in počila je pred letom dni sredi belega dneva na Viču, v križišču je bil ubit človek. Zraven v vozilu je imel, ne vem, dve leti ali tri leta starega otroka in je umrl tam, ni važno. Res je, da je šlo za mafijske obračune, pa tudi sedaj, nekaj mesecev nazaj, ampak torej poka in ko sem jaz tam na Viču, ker sem pač včasih prespal zaradi službe tukaj in službenega stanovanja, sem potem rekel, kaj je spet pokalo, so rekli, saj skoraj vsak teden malo poka. In to so ljudje, ki so v strahu. In še enkrat, potem smo šli tudi glede, če omenim še mogoče malo te migrantske tokove, smo šli malo pogledat v Azilni dom na Viču, ki ki je takrat pokal po šivih in točno to, kar smo danes že dvakrat slišali, tega se nihče ne loti, pridejo v azilni dom, čez tri dni gredo, rečejo, grem v Ljubljano, v mesto, se sprehodijo do mesta in potem gredo naprej. In mi nad temi ljudmi, ki dejansko še niso niti pravilno v dveh dneh bili preverjeni, nimamo nobenega nadzora več, kam so odšli in pač hodijo ali po Sloveniji ali pa po drugih evropskih državah. državah. Tako da ne mi reči, da je tukaj red, ker dejansko vse to, kar smo dejansko napisali noter v kar obširni interpelaciji, kaže na nered in brezvladje. In če ni reda v policiji in vojski, je pač varnost državljanov pod vprašajem. In seveda, bojimo se, da to lahko slej ko prej tudi eskalira, tako da... Potem gremo naprej, da zaradi tega, ker imamo pač premalo policistov, pa tudi, imamo premalo pravosodnih policistov in seveda potem so dobili policisti tudi neke naloge, ki sploh, za katere sploh ni zakonske osnove, ni zakonske podlage, se pravi policisti in rezervni policisti spremljajo potem tudi pripornike in zaradi tega seveda je tudi recimo, da nek rezervist, ki ni vrhunsko usposobljen, je tudi v veliki nevarnosti, če se kaj zgodi. Osnove ni, nekdo bi za to moral odgovarjati in seveda takšno početje ustaviti. Ampak dokler ne bomo imeli dovolj profesionalno usposobljenih policistov, se sedaj pač tudi močno, po domače se to reče, flikamo z rezervisti. če gremo, da je tudi policijski sistem eden najbolj kompleksnih sistemov, ne ena, bom rekel mogoče je v Sloveniji ena bolj večjih firm, bi se ji lahko reklo 8000 ljudi, potem moramo tudi vedeti, se zavedati, kaj pa je dejansko tudi policist? Torej policist, da ne pozabimo ne lahko uporabi tudi strelno orožje in takrat, ko on uporabi strelno orožje, se lahko zgodi tudi smrt na tistem, na katerem seveda jo je uporabil, torej, če nekdo izvrši kaznivo dejanje in potem seveda ogroža policista, policist uporabi strelno strelno orožje. In torej, če on dejansko ima pooblastila, da dejansko privede do smrti osebe, ima ta policist tako huda pooblastila, skoraj večja kot jih imajo tožilci in sodišča in sedaj mi mislimo, da bodo rezervni policisti dejansko delali vse po, kako se reče temu, pravilu službe, ki so leteli noter, mogoče tisti, ki so bili kdaj že policisti, ja. Tisti, ki se pa sedaj na teh 300 evrih dodatkov na mesec v pripravljenosti, pa seveda ne moremo pričakovati, da bodo delali profesionalno. Tako da situacija torej slabšanje in potem tudi še enkrat kot sem že takrat v poslanskem vprašanju namignil, glejte, če boste dovolili minister, da vam bodo tepli policiste, jih bodo tepli sedaj vedno manjši ugled pri policiji, tudi potem prihaja do tega, da so se začeli pretepi s strani Romov, tepejo policijo. Potem tamle je bilo v rudniku, ko so ponoči dirkali, pa je policija prišla, pa so jih dejansko zaokrožili **74. TRAK: (VP) 19.50** kršitelji javnega reda in miru vzamejo v strah policiste. Pa kje je to, no? Tega ni bilo nikoli. Pred desetimi leti recimo to, kar se je zdaj zgodilo na enem od mejnih prehodov, da sta dva želela tujca vstopiti na ozemlje Slovenije in potem seveda nista imela vseh potrebnih dokumentov, so jih ustavili, ona dva sta pa pustila vozila na mejnem prehodu in zabarikadirala mejni prehod, pa glejte, pa to je prvo, kar je, da jih kaznujemo, da bodo drugim za vzgled, da se pač to ne dela. Pa jim prepovemo pet let vstop v Slovenijo, to bi bil primeren, primerna kazen in zgled. Potem če gremo dalje, zakaj dejansko v policiji tudi manjši ugled in zakaj nezadovoljstvo v policiji, zakaj ne prihajajo novi policisti v policijske vrste, ne. To je potem recimo ta primerjava, da so varnostniki iz Centra za varovanje in zaščito oseb, ki varujejo predsednika vlade, podrejeni neposredno v kabinetu predsednika vlade in so njihove plače skoraj enkrat višje kot ostalih iz Centra za varovanje in zaščito. Mislim, pa kdo ti bo motiviran, če delaš takšne razlike med ljudmi? pa to v nobeni firmi ne gre. Za isto delo, podobno delo imajo oni sedaj skoraj enkrat večjo plačo in potem še, da ne govorimo o dodatkih in tako naprej. Tukaj smo popolnoma zgrešili, če tako rečem, nek čut pravičnosti. Če ga ni imel, ne vem, generalni direktor policije, potem ga pač mora imeti minister. In to je seveda subjektivna odgovornost definitivno, Tako da tretjina kaznivih dejanj, ki se obravnavajo tukaj v okolici Ljubljane, ki je pač, bom rekel, tudi malo bolj poka pa se več pokrade, pa, pa ne vem, pa sredi noči izgine nov clio ali pa nova Opel astra. Pa zdaj govorimo, nič se ne zgodi, ne. Ja, vsak mesec gredo vozila v Ljubljano, vsak mesec so ukradena vozila. In ne si zatiskamo, da si ne zatiskamo oči, poskusimo nekaj narediti, da bi pač spravili zadevo v neke normalne okvire. Jaz še vedno pravim, da bi se dalo z določenimi koraki priti do večje kvote novozaposlenih policistov, ampak z določenimi koraki, seveda ne samo plača, vse skupaj. In sindikat policistov potem, ki opozarja na nevarnosti, tudi nekaj pomeni, ne, ki se dogajajo zaradi teh, kot sem rekel dodeljevanja nalog policistom, ki sploh nimajo za njih pravne podlage. Jaz mislim pač, da lezemo iz ene skrajnosti v drugo in enkrat bomo v kotu in ne bomo mogli več nazaj. Zaradi tega pač ob tem pomanjkanju policistov tudi verjamem, da so večja tveganja, pa tudi vem, da je, kako naj rečem, minister tudi ni v zavidljivi situaciji, ampak prevzeti odgovornost je pa seveda potrebno in mislim, da bi, če tako rečem, ta sprememba, kot sem že prej rekel, nekaj s povečanji plače za začetno plačo bi lahko naredili več. Potem tudi napredovanja, pravična napredovanja policistov, ker pač ne vidijo, niso motivirani, da bi šli na višja delovna mesta, ker potem imajo še manjšo plačo. Potem, če rečem še to, da se policisti nekako pač tudi flikajo s temi potniki, dva se vozita skupaj iz, ne vem, vzhoda države v Celje in potem pač dobita še potne stroške, pa si potem malo, malo ostankov je, malo prihrankov s temi potnimi stroški, ker se vozita skupaj. Potem pa imamo pritisk, da morajo pisati kazni za neke malenkostne prekrške, za radarje, če ne napišejo toliko in toliko kazni, potem mu predstojnik reče, poslušaj, nič nisi kazni napisal, če drugi mesec bo isto, potem ti bom razbil patruljo, pa se bosta vozila vsak za sebe, potem pa je on spet v minusu za tistih 300 evrov in tako naprej. Torej plače pa tudi potem odnosi in to, kar je pač danes bilo na nek način kar nazorno prikazano, je seveda dovolj velik vzrok, da bi minister odstopil tudi sam. Jaz sam pa bom seveda za to, da se ministru izkaže nezaupnico. Hvala lepa.